-Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HNB-u, prvo čitanje, P.Z.E. br. 829 i -Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama,

Da, da/…jel da kao što ste sami mogli primijetiti. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvažene dame i gospodo zastupnici, evo objedinjeno ću nastojati predstaviti i jedan i drugi prijedlog zakona, kao što smo čuli dakle ovo je prvo čitanje, dakle bit će prilike o njima raspravljati danas, ali i još jedanput dakle što se tiče Zakona o HNB-u kao i ovaj drugi, ali za njega prvo govorim, dakle on je izrađen s ciljem daljnjeg usklađenja hrvatskog pravog okvira s propisima EU u tom području. Podsjetit ću vas sve skupa, dakle RH je 4. srpnja 2019. g. zemljama članicama euro područja, Danskoj i institucijama EU-a, pismo namjere poslala o ulasku o europski tečajni mehanizam, ERM Uz samo pismo namjere, dostavljen je i akcijski plan u kojem su detaljno opisane reforme koje će RH provesti do svibnja 2020. g. kada se očekuje donošenje odnosno razmatranje i donošenje odluke Europske središnje banke o uspostavi bliske suradnje sa HNB-om. Europske središnje banke i nacionalnog tijela države članice sudionice čija valuta nije euro, uspostavlja se odlukom Europske središnje banke kada su ispunjeni svi propisani uvjeti. Jedan od uvjeta je da su prije uspostave bliske suradnje doneseni svi relevantni nacionalni propisi kojima će osigurati provedba bliske suradnje. Odluka o uspostavi bliske suradnje objavljuje se u službenu listu EU-a i u pravilu primjenjuje 14 dana nakon same objave. U svezi s tim, nužno je bilo pristupiti izmjenama određenih zakonskih propisa tako i ovim izmjenama Zakona o HNB-u i time omogućiti uspostavu bliske suradnje Europske središnje banke sa HNB-om kao i ulazak u jedinstveni sanacijski mehanizam te izvršiti dodatno usklađenje odredbi koje stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene novčane jedinice RH. Par tehničkih napomena prije nego što krenemo u meritum onih izmjena, dakle 15. srpnja 2019. g. osnovana je radna skupina za izradu zakonskih prijedloga u cilju priprema za uvođenje eura kao zakonskog sredstva plaćanja u RH čije je zadaća bila izrada zakonskih prijedloga iz područja kreditnih institucija, sanacije kreditnih institucija i poslovanja HNB-a. Članovi radne Članovi radne skupine su uz predstavnike Ministarstva financija bili i predstavnici HNB-a, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Prijedlog zakona bio je izrađen do 15. listopada te je poslije dorađivan sukladno primjeni komentarima tijela državne uprave. Sam prijedlog zakona bio je objavljen na portalu e-savjetovanje 24. prosinca i trajalo je javno savjetovanje do 7. siječnja, nakon toga je upućen u proceduru Vlade, Vlada je na radnim tijelima i nakon toga na sjednici Vlade usvojila i uputila u Hrvatski sabor 23. siječnja 2020. godine. Što se tiče zakona, dakle važećim Zakonom o HNB-u, uređeni su status, položaj, cilj, zadaci i ustroj HNB-a, odnos HNB-a sa RH, kreditnim institucijama, međunarodnim institucijama i organizacijama te tijela i institucijama EU-a, zadaci i nadležnost HNB-a od dana pristupanja RH EU-u, zadaci i nadležnost HNB-a nakon uvođenja eura kao službene novčane jedinice u RH a prijedlogom zakona bi se uredili i zadaci i nadležnosti HNB-a u okviru bliske suradnje sa Europskom središnjom bankom te isto tako nadležnosti u suradnji sa jedinstvenim sanacijskim odborom. Koje su slijedeće novosti? Nekoliko je njih pa ću ih pobrojati po redu. Dakle prijedlogom zakona predviđa se da HNB primjenjuje smjernicu Europske središnje banke. Ta smjernica je iz 2016. g. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u europskom sustavu središnjih banaka a ta smjernica Europske središnje banke bi bila umjesto međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Središnjim bankama koje nisu članice euro sustava, dana je mogućnost da primjenjuju smjernicu Europske središnje banke uz nacionalnu valutu, dakle i prije uvođenja eura. To su već učinile Slovačka, Estonija i Latvija koje su između ostalog u međuvremenu i uvele euro te Poljska i Švedska koje smjernicu Europske središnje banke primjenjuju uz nacionalnu valutu. središnje banke osigurat će približavanje računovodstvenim pravilima ostalih središnjih banaka država članica EU-a i podršku boljoj pripremljenosti HNB-a za uvođenje eura kao službene novčane jedinice RH. Zatim središnje banke posljedično utječe i potrebu izmjena relevantnih članaka važećeg zakona koji se odnose na opće pričuve i izračun dobiti odnosno gubitka HNB-a kao i na potrebu uvođenja kategorija revalorizacijskih računa i rezervacija za rizike. Unutar kapitala više ne bi postojale opće i posebne pričuve već samo opće koje se formiraju radi pokrića općih rizika poslovanja HNB-a. sukladno smjernici, nerealizirani dobici po tečajnim razlikama i promjeni tržišnih cijena, ne ulaze u izvještaj o dobiti i gubitku odnosno ne ulaze u izračun financijskog rezultata. Kada bi se ova smjernica primjenjivala recimo na razdoblje ili period 2018. g., bio bi iskazan dobitak odnosno dobit. Mijenja se raspored dobiti i pokrivanja gubitka HNB-a. Dobit HNB-a se raspoređuje u omjeru 20%:80% i to na način da se 20% iskazane dobiti raspoređuje u opće pričuve HNB-a dok se preostalih 80% iskazane dobiti raspoređuje u korist državnog proračuna. Međutim ako su opće pričuve niže od propisanog iznosa, donjeg iznosa, u opće pričuve rasporedit će se odlukom Savjeta HNB-a i iznos dobiti potreban za dostizanje donjeg iznosa općih pričuva. Gubitak bi se i dalje najprije pokrivao iz općih pričuva HNB-a a ako je gubitak veći od iznosa općih pričuva, iznos gubitka koji prelazi visinu općih pričuva, pokrit će se iz dobiti narednih godina. Uvodi se mogućnost da kamatna stopa za novčana sredstva koja je HNB primila u depozit budu negativna. Dosadašnji zadatak HNB-a koji je bio definiran kao pridonošenje stabilnosti i financijskog sustava u cjelini, proširen je na način da se isti ostvaruje provođenjem makrobonitetne politike koju HNB provodi djelujući u skladu sa pravnim aktima EU-a, njezinih institucija i tijela. S navedenim je prilagođena i nova nadležnost samog guvernera odnosno funkcije guvernera HNB-a. Područje upravljanja međunarodnim pričuvama bi se reguliralo na način da se više ne bi navodili pojedinačni oblici imovine ulaganja već se međunarodne pričuve definiraju kao svi oblici imovine u stranoj valuti i plemenite kovine. Uvode se sigurnosne provjere u selekcijski postupak prilikom postupka zapošljavanja za pojedino sigurnosno rizična radna mjesta. Temeljenu sigurnosnu provjeru kandidata provodila bi agencija nadležna sa sigurnosnu provjeru tj. Sigurnosno obavještajna agencija, SOA i to na zahtjev HNB-a. Uređuje Uređuje se konsolidacija financijskih izvještaja HNB-a na način se propisuje konsolidacija izvještaja društva u kojima HNB ima većinski udio u kapitalu ako su ta društva pojedinačna ili skupno značajna za financijske izvještaje. Daje se ovlast HNB-u da vodi postupak za utvrđivanje povrede propisa za čiji je nadzor ili superviziju nadležna te da u suglasnost jedinstvenog sanacijskog odbora donese provedbene akte za primjenu odredbi smjernice jedinstvenog sanacijskog odbora. Nove ovlasti Savjeta HNB-a su odlučivanje da kreditna institucija propada ili će vjerovatno propasti te odlučivanje o davanju prijedloga za otvaranje postupka sanacije nad kreditnom institucijom ili odlučivanje o davanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom ili odlučivanje o pokretanju postupka prisilne likvidacije kreditne institucije. Nove ovlasti guvernera su da provodi makrobonitetnu politiku i donosi podzakonske propise, preporuke, odluke i rješenja iz područja makrobonitetne politike, propisuje pobliže uvjete i način provedbe sanacijskog nadzora te postupak nalaganja mjera prema kreditnim institucijama u postupku sanacijskog nadzora te da donosi rješenje u postupku sanacijskog nadzora nad kreditnim institucijama. Što se tiče stupanja na snagu odredbi ovog zakona, predloženo je da zakon stupi na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim novinama osim odredbi u vezi s primjenom smjernice Europske središnje banke u HNB-u koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021. g., odredbi u vezi s uspostavom bliske suradnje s HNB-om koje stupaju na snagu s danom primjene bliske suradnje te odredbi koje stupaju na snagu nakon uvođenja eura kao službene novčane jedinice RH. Što se Što se tiče drugog zakona, dakle zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, moj uvodni dio i razlog između ostalog donošenja ovog zakona, mogu u potpunosti ponoviti međutim naravno da se bacim odmah sam meritum stvari a to je da je na temelju zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama koje je donesen u srpnju 2019. g., dana je ovlast Europskoj središnjoj banci da prije uspostave bliske suradnje provede sveobuhvatnu procjenu kreditnih institucija u RH. Europska Europska središnja banka je započela sveobuhvatnu procjenu 5 hrvatskih banaka, Zagrebačka banka, Privredna banka, Erstesteiermarkische banka, OTP banka i Hrvatska poštanska banka. središnja banka na temelju konačnih rezultata sveobuhvatne procjene, donijeti i razmotriti odnosno donijeti odluku o uspostavi bliske suradnje. Što se tiče onog tehničkog djela, također u smislu radne skupine, javnog savjetovanja, procedura Vlade, gotovo u potpunosti identična kao i kod zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HNB-u. Važećim Važećim Zakonom o kreditnim institucijama uređeni su vjeri za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija sa sjedištem u RH, supervizija njihova poslovanja te uvjetima pod kojima pravne osobe sa sjedištem izvan RH mogu pružati bankovne i/ili financijske usluge u RH. Prijedlogom zakona detaljnije se uređuje provođenje uredbe iz 2014. Europskog parlamenta i vijeća utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju. Što se tiče novosti ovoga prijedloga zakona, prvo ću spomenuti dakle da je prijedlogom zakona se radi postizanja pravne sigurnosti u odnosima sa kreditnim institucijama nakon uspostave bliske suradnje preciziraju aktivnosti koje HNB poduzima u zajedničkim postupcima sa Europskom središnjom bankom a osobito u postupcima izdavanje odobrenja za rad kreditnoj instituciji, izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave kreditne institucije odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije, procjene planova oporavka, nalaganja mjera rane intervencije, izricanje upravnih sankcija. Postupak izricanja upravnih sankcija je upravni postupak koji vodi HNB i predstavlja novost koja se uvodi u sustav kažnjavanja. Predloženim izmjenama omogućava se HNB-u nalaganje mjera koje će biti potrebno provesti kao rezultat sveobuhvatne procjene koje provodi Europska središnja banka. Dalje, važeći zakon nadopunjuje se odredbama o makrobonitetnim politikama odnosno mjerama koje HNB može propisati rado očuvanja stabilnosti financijskog sustava te izbjegavanje i smanjivanje sistemskih rizika. U tu svrhu HNB može podzakonskim aktom propisati mjere koje se odnose na najveći dozvoljeni omjer vrijednosti instrumenta osiguranja odobrenog iznosa kredita, najveći dozvoljeni omjer iznosa kredita i dohotka koji ostvaraje korisnik kredita, najveći dozvoljeni omjer iznosa otplate obroka ili rate kredita i dohotka koji ostvaruje korisnik kredita, najdulje dozvoljeno trajanje kredite te zahtjeve vezane za metodu obračuna otplate kredita. Prijedlogom zakona propisuje obveza HNB-a da na temelju podataka koje kreditne institucije dostavljaju za regulatorne potrebe, izračunava i objavljuje nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora, već poznata NRS stopa. Navedeno je potrebno zbog važnost NRS-a kao referentne kamatne stope koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog djela promjenjive kamatne stope na potrošačke kredite. Važeći NRS izračunava i objavljuje Hrvatska udruga banaka na temelju podataka na temelju podataka HNB-a o troškovima financiranja kreditnih institucija u RH. I na kraju, I na kraju, zbog činjenice da je Hrvatski registar obveza po kreditima, HROK u svibnju 2018. obustavio razmjenu podataka za građane, predložene su dorade odgovarajućih odredbi kako bi se omogućila razmjena informacija nužnih za procjenu kreditne sposobnosti klijenata. Izuzeće od obveze čuvanja bankovne tajne prilagođava se zahtjevima opće uredbe o zaštiti podataka, GDPR, u djelu davanja privole za obradu povjerljivih osobnih podataka te ako se povjerljivi podaci o klijentu priopćavaju izravno drugoj kreditnoj instituciji i/ili financijskoj instituciji ili se priopćavaju pravnoj osobi koja prikuplja i razmjenjuje podatke o kreditnoj sposobnosti između kreditnih i/ili financijskih institucija a podaci su potrebni za procjenu kreditne sposobnosti klijenta. Propisuje se zakonska obveza kreditnim institucijama da razmjenjuju minimalni propisani obuhvat podataka vezanih za obveze klijenata, a koje su potrebne radi procjene kreditne sposobnosti upravljanja kreditnim rizikom. Razmjena informacija može se odvijati neposredno između kreditnih institucija posredstvom baze podataka kojom upravlja zasebno pravna osoba, recimo HROK ili na drugi primjereni način. I također na kraju, što se tiče stupanja na snagu, dakle predloženo je da i ovaj zakon stupi na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim novinama osim djela odredbi koje stupaju na snagu danom primjene bliske suradnje Europske središnje banke sa HNB-om sukladno odluci Europske središnje banke o toj uspostavi koje će biti objavljene u službenom listu EU-a. Hvala vam lijepo.

kao dva značajna zakona koja u biti definiraju uvođenje eura u RH kao valute. Mislim, to treba jasno reći da je ovo priprema toga terena međutim i uređivanje tj. prilagođavanje da se uskladi s time. Međutim postavljaju se ovdje brojna pitanja i to građani moraju znati zašto nisu također zemlje ušle, uvele euro kao što su Češka, Poljska, Danska, Švedska, koje također su u euro zoni, koje imaju određene, kao i mi imaju situaciju, međutim oni ne prihvaćaju euro. Narod bi ovdje trebao znati i građani i zastupnici, zbog čega euro ili zašto ostaviti kunu. O tome bi se trebalo raspravljati javno i sučeliti mišljenje od stručnjaka koji biti učinci na gospodarstvo, na gospodarski rast, na razvoj a poglavito utjecaj na građane, na poskupljenje. apsolutno nemamo nikakvih relevantnih čimbenika u RH uvodeći euro, ovo je zakon kojemu se priprema znači definitivno uvođenje eura. Ja mislim da je ovaj način jedan od lošijih načina uvođenja eura ugasujući svoju valutu, kakva je, takva je, hrvatska je i mislim da bi trebalo o tome razgovarati na način da stručnjaci kažu što će biti sa gospodarskim rastom. Kaže jučer guverner, uvaženi ministre da je velika štednja, znači dio štednje u eurima, da, onih 6% koji su otišli, 6,6% koji plaćaju ovdje, koji se iseljeni naši ljudi, koje ste poslali vani

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, tražim stanku od 10 minuta u ime kluba HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike zbog toga da bismo se konzultirali o ovim dvama zakonima koji su na dnevnom redu. Naime radi se o tome da je monetarni sustav u RH narušen i oštećen izuzetno zadnjih 15 g., po tom pitanju HNB kao institucija nije učinila ništa, ona se brine samo o profitu banaka, ne zanima ju to što su građani RH oštećeni upravo jednim lopovskim ponašanjem hrvatskih banaka koje su osuđene 2014. najprije zbog nezakonitih kamata, 2019. zbog valutne klauzule, HNB nije učinila ništa kao netko tko obavlja nadzor i superviziju da prekine bankarsko nepošteno, nezakonito, lopovsko ponašanje. HNB imala je dužnost na temelju prve pravomoćne presude iz 2014. prekinuti ponašanje hrvatskih banaka koje su primjenjivale nepoštene kamatne stope. Zatim ministar ne želi to čuti, zatim je HNB trebala prekinuti u uporabi nezakonite valutne klauzule CHF jer postoji određeni broj kredita u kojim se i dalje primjenjuje valutna klauzula CHF a HNB to nije zaustavila a trebala je budući da je to izvršni dio presude u slučaju Franak gdje piše osim da su banke nepošteno ugovarale takve kamatne stope, da se banke tako ne smiju više ponašati. HNB imala je dužnost kao nadzornik, supervizor prekinuti takvo ponašanje banaka, naložiti im da moraju prekinuti s primjenom nepoštenih kamatnih stopa i da moraju prekinuti s primjenom valutne klauzule CHF u onim kreditima u kojima se i dalje primjenjuje takva valutna klauzula. HNB to nije učinila kao nadzornik i kao supervizor. Hvala. Hvala lijepa. Radi iznošenja stajališta klubova i nezavisnih zastupnika, dati ću ne 10 koliko je traženo nego 8,5 minuta pauze radi konzultacije, konzultirajte se brzo i dođite u 1 ovdje, hvala. STANKA

Slijedeći Klub zastupnika biti će onaj MOST-a nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. **Bulj,

Sad ćemo se vratiti našim raspravi o objedinjene dvije točke. Nastavit ćemo sa replikama. Prvi se javio poštovani zastupnik Bulj. Izvolite. Hvala. Ministre ova dva zakona su u biti koja priprema za uvođenje EUR-a u RH. Činjenica je Činjenica je da ovim zakonom od HNB-ci, HNB u biti postaje filijala Europskoj centralnoj banci i činjenica je da tu Hrvatska gubi svoj suverenitet. to tribamo jasno, dio svoga suvereniteta, međutim bez javne rasprave, snažne one rasprave i bez odluke naroda referendumom, gubiti suverenitet nitko nam to nam za pravo nije dao. Ni oni prije nas koji su potpisali to, nisu tražili referendum, a niti nas imaju pravo oduzimati ovaj oduzimati pravo da narod odluči o ovoj bitnoj odluci. Ovde je samo tribalo se sjetiti Stjepana Radića, ne srljajte kao guske u maglu. (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Marića. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zastupniče. Pa ja se evo iskreno nadam da ćemo i danas tijekom rasprave doprinijeti ovoj javnoj javnoj i argumentiranoj raspravi na korist svima, poglavito hrvatskim građanima da se jednostavno i raspravljajući o ova dva specifična zakona koja definiraju jedan uski dio cjelokupne problematike uvođenja eura otvorimo odnosno dodatno na neki način prezentiramo argumente za, argumente protiv, da ponovno o toj temi između ostaloga na taj jedan pravi način raspravljamo kako bi između ostalog i hrvatski građani bili bolje informirani. Što se tiče tematike referenduma, ja tu moram ponoviti još jedanput što smo nekoliko puta govorili da je RH provela referendum oko ulaska u EU, on je on je bio većino za i kada je potpisala pristupni ugovor praktički već je s tim potpisom preuzela obvezu uvođenja eura, naravno ostavivši još uvijek pod znakom pitanja kada. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi ministru Mariću. Zašto ja neću podržati ulazak u eurozonu? Još uvijek prije svega zbog toga jer je monetarni sustav RH narušen pljačkom hrvatskih banaka koje su opljačkale hrvatske građane. HNB nije učinila ništa po tom pitanju, Vlada RH ne ne čini ništa po tom pitanju i ja čak i ne govorim tu o nekakvom donošenju zakona, zakon je zadnja stvar koja mene zanima. Mene više zanima situacija u kojoj niti HNB niti Vlada RH ne poduzimaju nikakve mjere da pomognu građanima da dođu do svog novca, a pomoć je moguća. U području zaštite potrošača vaše ministarstvo i Ministarstvo gospodarstva i HNB zajedno svi skupa možete jednom politikom koja je proaktivna prema hrvatskim potrošačima opljačkanim od banaka pomoći tim građanima da dođu do svog novca i time podići cijelu situaciju na viši nivo. banke opljačkale hrvatske građane, pravomoćno je utvrđeno, vi i HNB morate pomoći da građani dođu do svog novca. Hvala. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče. Pa ja ću se evo referirati na ovaj dio koji ste rekli i mislim da se tu svi možemo složiti, a to je da je potrebno raditi što je moguće više na dodatnoj edukciji naših građana, poglavito mlađe dobi populacije učeničke, studentske da se između ostaloga ta financijska pismenost u RH diže na što je moguće višu razinu. Ovo što se tiče nekakvih odnosa na koje se vi referirati i sfera pravosuđa i sfera odgovornosti djelokruga HNB-a ja ju ne mogu niti budem komentirao, ja mogu samo komentirati iz naše perspektive, dakle čitav niz aktivnosti koje je potrebno provesti da se i ljudi bolje informiraju pa evo i kao saborski zastupnik nadam se da možete tome pridonijeti jel i sami ste između ostaloga svojedobno bili dužnik u švicarskim francima pa ja vjerujem da je u tom trenutku i tada bilo malo više informacija na samom raspolaganju, možda bi i neki drugačije donijeli osobne odluke. Hvala. **Reiner, Željko Hvala. Uvaženi ministre nadam se da ću u kratkom vremenu uspjeti precizno formulirati pitanje. Naime, HNB je i do sad bila limitirana u provođenju monetarne politike. Većina banaka je stranom vlasništvu, dakle oni su mogli neutralizirati zapravo monetarnu politiku NNB-a time što su se zaduživale kod svojih matica u europodručju u kojem jesu. Moje pitanje sad glasi, što će se dogoditi sa bankama koje su u vlasništvu RH, prije svega to je HPB i Croatia banka, prilikom ulaska u eurozonu, koliko će se na njih odraziti odraziti taj nedostatak monetarne politike koju ja vjerujem da je HNB barem prema njima mogla voditi takvu suvislu monetarnu politiku, koliko će se to na njih odraziti i hoće li to značiti kraj njihovog poslovanja u RH? Vidimo da je HPB bila među jednim od nekoliko banaka koje su imale veliku dobit. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče. Pa samo na ovaj zadnji dio odgovor je vrlo kratak. Ne, dakle neće značiti nikakav kraj poslovanja ulaskom u eurozonu za HPB i za bilo koju drugu hrvatsku banku, to nije element ili razlog zbog kojeg bi neka banka mogla okončati svoje poslovanje. Pa u konačnici maloprije sam uvodno i rekao HPB je na popisu ovih najvećih hrvatskih banaka koje su trenutno po dodatnim nadzorom i analizom kvalitete portfelja i ono što se zove kolokvijalno, a i suštinski testiranje otpornosti same banke na određene šokove ili stresove koji se mogu dogoditi u financijskom tržištu, bankarskom tržištu bilo lokalno, bilo globalno. Znači sam element eurozone na taj dio praktički nema presudnu ulogu. I ono što je važno da HPB kao i za bilo koju drugu banku u RH bitno je da ona vodi poslovanje sukladno zakonskim propisima, da ima jaku kvalitetnu kapitalnu osnovu i da naravno radi ono što se očekuje od nje. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Lalovca. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre. Moje pitanje vezano za spominjali ste jedinstveni sanacijski mehanizam i jedinstveni sanacijski fond, pa me čisto zanima sad ta neka tranzicija vezano i za DAB, ulazak u europodručje itd. znači kako će se tu sada regulirati budući da će vjerojatno taj dio sredstava koji sad se u DAB-u

Hvala lijepo. Poštovani zastupniče. Hvala vam na ovom pitanju zato što je to jedna u nizu od tema koje mislim da treba dodatno i pojasniti. jedinstveni sanacijski mehanizam kao jedan od tri originalna i temeljna stupa bankovne unije koji je implementiran prvi i drugi, dakle jedinstveni mehanizam nadzora supervizije i ovaj drugi koji su već praktički zaživjeli. RH onim činom i pristupanjem ovoj bliskoj suradnji sa Europskom središnjom bankom između ostaloga dolazi i u obvezu prenošenja i uplate dijela ovih sredstava iz Državne agencije za sanaciju banaka i osiguranje štednih depozita u ovaj jedinstveni sanacijski odbor odnosno u fond. Ono što je važno da i kolege iz same agencije hrvatske kao i ostale institucije vode upravo taj dijalog da se napravi jednostavno jednoznačno koliki će to iznosi biti, po kojim godinama dakle krećemo praktički, računamo s tim od ove godine. Hvala. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Lovrinovića, izvolite. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala. Poštovani g. ministre vidite dvije stvari, jedna je ovim prijedlogom zakonom vi želite narodnu banku u budućnosti spriječiti da gomila gubitke, a ostvarila je 3,5 milijarde kuna gubitka. Zašto? Jel uvodite nova računovodstvena pravila da ih zaštite od negativnih tečajnih razlika koje čine gubitak, ali ćete ga zadržat za banke, poduzeća itd., o tome ću poslije govorit. Drugo, ni riječi niste rekli da se planira izgradnja trezora HNB-a, okolo se već gleda zemljište i pošto se traži u ovom zakonu da se to proglasi strateškom, strateškom inicijativom, pročitajte dobro, ja sam čitao ako vi niste, vi ste očito postali teklić Vujčićev, samo donosite zakon, prijedloga, a oni su ga napisali, prema tome, a znate što je osobina ako je, u tom slučaju neće trebat javni natječaj nego izravna pogodba, a to košta stotine milijuna kuna, možda i milijardu prema mojim informacijama, informirajte se možda Odgovor poštovanog ministra Marića. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo poštovani zastupniče i profesore, ja vas uvijek na lijepo, a vi mene uvijek pogrdnim imenima, ali nema veze, neću vam ni ovaj puta zamjerit, dakle nisam ničiji teklić, radim i obnašam svoju dužnost, jučer ste imali guvernera HNB-a ovdje mogli ste ga pitati svaki mogući detalj poslovanja HNB-a i sve što je vezano između ostaloga i izgradnju i formiranje tog trezora kao i neki bilo koji drugi element, ja samo mogu reći dakle što se tiče formalne procedure onakva kakva je definirana, dakle Vlada RH je predlagatelj ovih zakona, ja sam ovdje da o njima govorim, da ih predložim, da argumentirano raspravljam s vama, odgovorim na sva pitanja, ali isto tako poštujući

Ne bježim nego se referiram na vaše obraćanje meni, pa vam na taj način između ostaloga i odgovaram. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dosta je te Hvala potpredsjedniče, poštovani ministre, pa teško je sad ipak malo i govorit o nekakvom, kad dođeš na red za repliku nakon sat i pol vremena, nakon što si je dignuo, pa onda možda to malo izgubi smisao, ali ono što sam želio reći je da jučer smo upravo prilikom rasprave o izvještaju HNB-a puno razgovarali upravo o uvođenju EUR-a koji je glavna tema u biti bila cijele te rasprave, vidim da će to tako biti i danas i mislim da je to i u biti ove izmjene zakonske su praktički prvi korak jedan od priprema za uvođenje EUR-a u RH i mislim da treba otvorit tu raspravu i da ta rasprava treba bit argumentirana sa činjenicama i tu možemo razgovarat onda i o drukčijim pogledima, ali bez nekakvih populističkih paušalnih ocjena i zato ću u svojoj pojedinačnoj raspravi u biti se osvrnut na tu temu kao što sam govorio i jučer uostalom. Hvala lijepo, poštovani zastupniče, pa evo hvala na replici i, i to i je na neki način ja mislim svima u interesu i očekivanja od nas između ostalog i za vrijeme današnje rasprave bi trebala ić u tom smjeru, svi koji nas gledaju i slušaju i prate da imaju i izvuku nekakve dodatne argumente, ja što se tiče upravo ove analize argumenata za i protiv, pluseva i minusa, kako god ih nazvali, uvijek mislim da trebamo upravo tako kako ste i vi rekli argumentirano voditi raspravu, osobno sam čak sklon i o tome da ako treba idemo prvo razgovarati o potencijalno negativnim elementima da njih između ostaloga ne bi neko protumačio da se stavljaju sa strane ili skrivaju, dakle u svakoj od tih elemenata ako građani kažu da između ostaloga jedan od glavnih razloga zašto nisu za uvođenje EUR-a je možebitni strah od inflacije, ponukan iskustvima iz prijašnjih sustava gdje naši poglavito roditelji i starija populacija jako dobro prati i zna situacije gdje je preko noći izgubljena ovoga nekakva vrijednost imovine i taj element kao i svaki drugi i pluseva i minusa apsolutno raspravit. Hvala lijepo. **Reiner, li predstavnik, želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda ću otvoriti raspravu, no prije nego što dam riječ poštovanoj zastupnici, ja bih samo htio najavit da ćemo danas raditi do 5 sati i 45 minuta, tako da si znate rasporediti vrijeme, a prvi, prva će u ime Kluba zastupnika GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, g. ministre sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o HNB-u je bez bez ikakve sumnje i niko to niti ne prikriva, niti nema razloga za prikrivanje je važan korak u prilagodbi HNB-a i pravila kojima se regulira njeno poslovanje i izvještavanje na putu prema uvođenju EUR-a u RH. Mi sad možemo otvoriti raspravu o tome je li sada pravi trenutak, treba li možda odgoditi ulazak RH u Eurozonu itd., dakle o tome se bez daljnjega da raspravljati, no o činjenici samog ulaska RH u Eurozonu odnosno činjenici uvođenja EUR-a odlučili smo ulaskom u EU odnosno potpisivanjem pristupnog ugovora u kojem je to jasno napisano, u kojem je to jasno prihvaćeno od hrvatskih građana, naravno kako tamo stoji kad se za to steknu uvjeti, šta je uobičajena fraza, drugim riječima kada se smatra da je to i ekonomski, ali ja bi rekla dakle i politički važno, potrebno i za RH interesantno. Na tom putu ili u toj proceduri ulaska RH u Eurozonu koju smo kao što sam rekla prihvatili i potvrdili. RH se prvo mora obvezati da će se pridružiti Europskom tečajnom mehanizmu, to podrazumijeva usku suradnju HNB-a sa Europskom centralnom ili središnjom bankom i ulazak u jedinstveni sanacijski mehanizam, dakle Eurozonski, da tako kažem, sanacijski mehanizam. Ovim zakonom se predviđa ili određuje preuzimanje zadaća kontrole boniteta kreditnih institucija u RH od strane Europske centralne banke. Zakonom, navodim samo neke od elemenata, ministar je naveo čini mi se sve, zakonom se uvodi i mogućnost korištenja negativnih kamatnih stopa kao instrumenta monetarne politike, mijenjaju se i odredbe vezane za opće pričuve i izračun dobiti HNB-a, proširuju se nadležnosti guvernera HNB-a na provođenje i kontrolu makrobonitetne politike. Drugim riječima, ovim izmjenama i dopunama usklađuju se pravila sa smjernicama pa i sa zakonima koji su doneseni u RH od 2013.g. upravo kako bi se olakšao ulazak u Eurozonu. Kao što sam rekla, tu smo obvezu preuzeli i potvrdili potpisivanjem i onda ratificiranjem hrvatskog pristupnog ugovora EU i jedina tema u vezi s tim bi mogla biti trenutak. Kada? Dal je ovo pravi trenutak? Osim toga vremena su se promijenila, pa je danas nekako postalo da ne kažem moda, ali na žalost dosta široko prihvaćeno kršenje međunarodnih ugovora i tako bi se moglo argumentirati ili barem zagovarati teza da bez obzira što smo mi potpisali da ćemo ući u Eurozonu da ćemo mi taj svoj potpis pogaziti odnosno da nećemo poštivati međunarodni ugovor kojim smo pristupili. Zato ću navesti uvjetno rečeno jači razlog iako ja sam veliki protivnik toga da se gaze, gazi vlastita riječ, a naročito potpisani međunarodni ugovori, ali navesti ću i jedan ajmo reći pragmatični razlog za ulazak RH u Eurozonu, a to je hrvatski interes. Kao što smo svjedoci svakodnevno, EU ili države članice ili EU se nalazi u jednom neobičnom položaju, a to je da je bez obzira na gospodarsku snagu, na snagu sdruženih BDP-ova država članica na prisutnost globalnu u, od razvojne pomoći do investicija istovremeno u fazi u kojoj mora odlučiti i u kojoj se mora profilirati kao geopolitička snaga ili ne ili defakto postepeno ići prema disocijaciji i slabljenju vlastitog utjecaja, slabljenju vlastite globalne uloge, to je ne samo protivno onomu što je najavila nova predsjednica komisije, to je protivno i hrvatskom direktnom interesu. Da ne idem dalje od našeg susjedstva, od našeg kvarta, pogledajte šta se događa u Crnoj Gori, to je jedan ponovno puzajući pokušaj državnog udara, nestabilnost je nešto što u jugoistočnoj Europi je u ovom trenutku nažalost u velikoj mjeri na dnevnom redu i jedino što može spriječit tu destabilizaciju i nestabilnost je Europski projekt, kao što se vidjelo ni NATO to ne sprječava. je mišljenje da je EU pogriješila odnosno vijeće je pogriješilo kad nije započelo pregovore sa ili barem dalo datum za početak pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, nadam se da će to sada ispraviti i da će taj datum sada biti dat, međutim ono što između ostalog slabi šanse Europe da postane geopolitički čimbenik, da dakle ima i neku stvarnu političku snagu zajednički je između ostalog i ta Europa ne znam koliko brzina, u ovom času tu su dva elementa koja, na temelju kojih se razlikuju države članice, jedno je članstvo ili ne članstvo u Eurozoni, dakle pripadnost Eurozoni ili ne i drugo je Schengen, na sreću i jedno i drugo za sada je rješivo, dakle i jedno i drugo je nešto za što se države postepeno mogu kvalificirati. U ovom trenutku bez obzira po mom mišljenju na svu ostalu argumentaciju RH je u interesu da bude dio ne samo prve grupe članica nego da uđe u tu prvu grupu država članica EU upravo zato ne samo da bi doprinijela, ali i da bi se politički osigurala koliko je to uopće teoretski moguće u današnjim okolnostima. Prema tome, Klub GLAS-a će obzirom na funkciju ovog zakona, a to je promoviranje Hrvatske da tako kažem barem po ovom kriteriju u prvu grupu

kao kaže ministar preuzeta obaveza da se sve pripremi za uvođenje EUR-a u RH. Ja sam i rekao kroz repliku, sjetio sam se riječi Stjepana Radića koji je rekao „ne srljajmo kao guske u magli“. Rekao sam to ne u zloj namjeri nego da dobro razmislimo što radimo, da pogledamo dosadašnja iskustva država koje su uvele EUR-o koje su puno manje od nekakvih, od drugih država kad bi se dogodila kriza, primjera Grčka, pa što bi se dogodilo u tim situacijama, da se dogodi u jačim članicama i općenito kada govorimo o uvođenju nove znači EUR-a i kad se pozivamo na EUR-o na evo predvodimo sada time se premijer kružno, znači ciklički predvodimo EU, smo u, tj. predsjeda se u RH. Mislim da je ovo pitanje, pitanje o kojima trebaju raspravljati stručnjaci, ne samo saborski zastupnici i da je ovo pitanje od općeg narodnog interesa i da na kraju krajeva o ovome može odlučiti isključivo i samo narod. To je moj nekakav stav kojega ja dajem. Isključivo dajem ga kad slušam, čitam i pratim sve što govoriš je bio i ova dva zakona, evo najprije ću malo ću se Zakonu o

dosadašnji nerad Hrvatske i ja sam rekao i nenarodne banke, sada da ne nabrajam sve činjenice, ona gubi suverenitet. HNB ovim zakonom gubi suverenitet, predaje Europskoj centralnoj banci u ovome trenutku, sad donošenje ovoga zakona HNB je ispostava i de facto sad postaje, a do sada je bila naravno samo nije bilo potvrđeno ovim dokumentom kojega se nadam da nećemo ga tek tako izglasati bez nekakvih širih rasprava. Jedino što će ostati suvereno u HNB-u da guverner Vujčić uredno raspisiva natječaje kako sljubljivati za masterschefove i kuare kako sljubljivati, koji su stručni jel, sljubiti ribu, oboritu ribu sa raznim vinima, sad koja sad koja riba to će mu jedini suverenitet ostati i puno veći utjecaj plaća nego što imaju saborski zastupnici, što imaju, znači on jednostavno taj suverenitet mu uvaženi ministre ostaje. Ja mislim da hrvatski narod ne zaslužuje da na ovaj način donosimo odluke protivno volji građana. A to je i HNB pokazala jer je anketa provođena, znači HNB je provodila anketu koja kaže da 50% građana je protiv znači to je HNB rekla. A ovi šta su uvođenje EUR-a da su tek u razdoblju, najveći dio tih je da u razdoblju od 10 godina minimalno da se sve vidi, svi pokazatelji. Ja znam da premijeru i guverneru uz dobru oboritu ribu, vjerojatno i sljubljeno vino uz tu ribu sad o kojoj se ribi radi, oradi ili ne znam koju ribu oni sad koriste, da vjerojatno njima odgovara sad reći evo mi predsjedamo EU i mi smo donijeli to. Ali hoćemo li pitati nešto narod? Oće se nešto pitati narod i oće li biti stručna rasprava? Znači ja ovo postavljam kao zastupnik izabran zastupničkim nekakvim legitimitetom, predstavnik naroda u ovome tijelu i moje je da pitam ono što se postavlja u javnosti i ono o čemu naši građani pričaju. Čega se boje? Tko garantira da će biti bolje kad se uvede EUR-o našim građanima, da će biti jeftinije cijene ili da će biti iste cijene ili da će im biti bolje plaće? Bojim se dosadašnjim primjerom, što se događalo u drugim državama, da su rasle cijene, a da su plaće ostajale iste. Znači imamo bezbroj pitanja koje bi treba netko raspravit. Ne jednostrano iz pozicije nekakvog stručnjaka koji zastupa nekakvu poziciju, ja sam za EUR-o, međutim smatram da bi tribalo stručno, javno i transparentno u jednom razumnom roku, ali da bude otvorena rasprava pa doslovno referendumska kapanja da se vidi stavovi stručnjaka za, protiv i dosadašnja iskustva koja smo imali u drugim državama. Jer je činjenica da države koje su puno jače od nas u EU su duže od nas, razvijenije su od nas, one ne žele EUR-o. Imamo Češku, imamo Poljsku, imamo Švedsku, imamo Dansku, pa imamo i naše susjede Mađare. Znači mi brojne države imamo u našem okruženju u toj EU koji ne žele EUR-o. Brojne razloge je sinoć guverner ovdje navodio, zbog čega EUR-o, štednja najveća je u EUR-u, kaže 70% hrvatske štednje je u 70% u EUR-u, a isto tako ja imam argument da je 6,6% BDP-a od onih koji su iselili se van od naših građana koji priko doznaka, to je prama podacima HNB-a to što je prošlo, a koliko usuvo ljudi koji zarađuju van i daju svojoj obitelji mi imao dvije trećine Hrvatske prazne. I naravno da u ovome trenutku nama 20 milijardi kuna dolazi od iseljenih ljudi i to je loša politika, ja sam to danima govorio, ja sam danima ovdje upozoravao. Meni su govorili da su to tlapnje, premijer mi govorio što sam govorio, dok u jednom mediju onda poslije toga nakon par dana nije objavljeno, kao ipak se novci vraćaju vanka, to je bio više evo da se nekako omekša to što sam govorio, naravno jer se mene promatra čovjek nije stručnjak. Ne, ja sam samo zastupnik, moje je da postavljam pitanja sa ljudima koji su od struke koji mi govore da postavljam ova pitanja od običnih građana jel se ljudi boje,

evo to su gospoda iz HDZ-a oni će to bolje znati i hrvatska lisnica u hrvatskom džepu. Nažalost, HNB kada pogledamo kako je se ponašala do sada vidimo tj. vidimo u ovome drugome zakonu da će banku Zagrebačku, ne znam nabrojao je pet banaka koje će kontrolirati Europska središnja banka, napravit će nekakav uzorak što se događa, pa kažu hrvatske banke, one posluju u Hrvatskoj, one su date davno džabakana one su otišle u tuđe ruke davno. Znači u samom ovom zakonu u obrazloženju kaže se doće se kontrolirati hrvatske banke, one samo posluju u Hrvatskoj, one imaju možda naziv pojedine hrvatski. Ja sam mislio da će ministar ovdje žešće kroz ovaj zakon pokušati doći ili kazati u obrazloženju ovo šta rade hrvatske banke koje plaćaju PR da se lobira kod hrvatskih institucija. Znači to se ne more u normalnoj državi dogoditi da se javno poziva natječaj za lobiranje u ustavnom sudu, to je direktan udar na ustavnopravni poredak, tako možda su … da lobiraju kod vas jel kod nas ovdje u Saboru. Ja mislim da u ovome Saboru triba raspravljati otvoreno, a kada se govori o stabilnosti i o svemu ne znam što bi se dogodilo. Evo izašla je sada Velika Britanija, otišla je, istupila je šta bi se dogodilo kada bi par članica istupilo većih iz EU, kada bi se ugrozila, mislim pa nisu valjda toliko bedasti. Velika Britanija pa ona je izašla palo joj na pamet, ja neću ulaziti u njihove razloge, ali narod je odlučio, narod je odlučio i izašao je. Prema tome, smatram da na ovaj način bez šire rasprave, bez volje naroda, bez naroda koji će referendumom, izravno demokracijom kazati da li je za ukidanje hrvatske kune ja mislim da je ovo besmisleno, da je ovo podvala, da nemamo javnu raspravu. Nemamo dobre argumente, nemamo dobre argumente, otišli ste ministar vi i Vlada imate te pozicije, mi moramo, mi moramo uvesti euro, ja ne vidim niti jedan drugi argument. Zašto Češka ne kaže, Danska mi moramo, Švedska, Poljska, Mađarska, Bugarska, Rumunjska evo i oni, uvela je i Grčka mislim imamo li mi pozitivne i negativne primjere i građani se boje za svoj standard, a HNB nit je narodna, nit je mislim da je narodna da bi još bilo u trezorima zlata. Tako smo jedina država i bez zlata. Znači mi jednostavno ne znam, ovo sam čitao ali evo kao što sam na početku rekao ovo je uvođenje ubiti eura, ovo su zakoni koji se pripremaju, HNB gubi suverenitet apsolutno, ona postaje filijala, ona jedino kao što sam rekao postaje jedino suverena u raspisivanju natječaja za master šefove crvene tapete, oboritu ribu, sljubljivanje kvalitetnih vina i jedno to ostaje. Koje pozitivne stvari, vjerojatno će ministar to bolje kazati, pozitivne stvari, sinoć se trudio i guverner, guverner koji je jednostavno bio ili viceguverner ili guverner kada je bila ugrožena financijska stabilnost RH, kada vijeće za stabilnost nije reagiralo, kada je Todorić i njegova korporacija Agrokor trošila 10 milijardi kuna, 10 milijardi mjenica mjenica bez pokrića bilo, znači plaćao je papirom čovjek i ugrožena je stabilnost. Ta HNB ne štiti naše građane, HNB tribala tribala je samo raditi svoj posa kada se pojavio tzv. švicarci franak krediti. Oni su osnovali agenciju, tj. direkciju koja će pratiti zaštitu potrošača. Šta radi ta, mislim šta u ovome trenutku se radi za zaštitu naših građana od kamatarenja, od vidimo ništetnosti ugovora? Evo mi smo kolegice i kolege, dvotrećinski jednoglasno Zakon o ništetnosti ugovora štedno kreditnih zadruga tj. institucija koje su kao što je Raiffeisen štedno kreditne zadruge i taj se zakon isto ne poštiva, jednoglasno. Tada je to predložio kolega Škibola, to je bilo u onome trenutku preslagivanja jel je falila jedna ruka ili dvi, ministre ne mogu se sitit i u tom trenutku i šta sada, evo donio Sabor dvotrećinskom većinom jednoglasno, više nego kad se je Ustav donosio, taj zakon od ništetnosti toga ugovora. I dalje ti ljudi se kamatare, oduzimaju se njihove, znači HNB ne radi svoj posao ni sada. Prema tome, evo ja bi na kraju još samo jednom i ponovio ono ključno, gubimo ministre s ovom odlukom bez odluke naroda, srljamo. Imamo negativnih iskustava u drugoj državi, nije ovo samo što je jučer rečeno da je sada … govoriti o kuni nacionalistički kao da ti predstavljaš nešto jel, ne nego razmišljam kao saborski zastupnik gdje ću kritički gledat, slušat, ali bez javne rasprave stručne i referendumskih odlučivanja naroda o ovakvoj bitnoj temi ovo je izdaja nas zastupnika ako ovo izglasamo, ovo je veleizdaja, bez volje naroda pridati dio suvereniteta, da HNB bude ispostava Europskoj narodnoj banci, ispostava i da je ovo u biti početak uvođenja EUR-a i to javnost mora znat o čemu mi raspravljamo, bar da zna da raspravljamo, da ovi zakoni u biti što su. Evo ja bi na kraju samo zamolio ministra kad bude davo argumente zašto za EUR-o, neka on kaže svoj stav zašto ne, zašto ne referendum, zašto Češka i ove države ne uvode i druge države koje su razvijenije Poljska, Švedska, Danska, Mađarska i druge države koje nabrajam, koje su razvijenije od nas, a i država Rumunjska, Bugarska i druge, a ove koje su uvodile imale su šokove na cijene, na standard građana, na standard običnog čovika, a mi saborski zastupnici morali bi inzistirat u ovim, vakvim odlukama kad se tiče ovakvih odluka, kad govorimo o novoj valuti, uvođenju nove valute, ukidanju kune, onda bi morali, u biti ovo je postupak, dolazak do te faze, kad HNB postaje ispostava Centralnoj europskoj banci onda bi dobro tribali razmislit o čemu mi glasamo u ovome trenutku, dal ćemo za 10, za 2 i 5.g. moć pogledati narod u oči ako budu loše odluke, prema tome o ovome mora

naime dopustite da obrazložim vezano uz ovu točku dnevnog reda, prijedlog izmjene Zakona o HNB-u jer sam primijetio, primijetili smo da ministar financija, dr. Marić ovdje kad sam mu postavio pitanje o trezoru, o izgradnji novog trezora HNB-a on je mene proglasio malte ne da nisam pročitao i da ne znam o čemu pričam, e sad ću vam pročitati, dakle u sadašnjem čl. 2., slušajte dobro piše, a prijedlog je treći članak piše, dodaje se citiram, lokacije, građenja građenja trezora i trezorsko poslovanje HNB-a od posebne su važnost za financijsku, gospodarsku, sigurnost za interes RH, te za obranu RH, e poštovani g. e poštovani g. ministre možda ste vi stvarno preko ovoga dobronamjerno mislili šta to, ništa, nema veze, ali vjerojatno ne znate da u Zakonu o javnoj nabavi ako se nešto proglasi ovakvim od nacionalnog interesa sigurnosnim i za obranu onda ne treba javni natječaj, to vi vjerojatno, ja vas želim zaštititi jer ova zemlja je ogrezla u korupciji, a po mojim informacijama već se traži zemljište, već se projektira, prema tome želi se taj trezor, trezorsko poslovanje napraviti bez javnog natječaja jer tu kad, kad se proglasi ovako važnom institucijom i radovima, ja vas molim da kao ministar financija i član Vlade, poduzmete sve da vidite što se događa jer HNB je postala davno anacionalna, ona nema nikakav epitet, prema tome ona nas ne štiti od ničega nego nas uvaljuje u živo blato još više, od nastojanja da uvedemo EUR-o ćemo nažalost evo i vi doprinosite, a možda javnost i zastupnici ne znaju da ste vi uz Martinu Dalić i sadašnjeg guvernera, vas troje potpisali sve predpristupne ugovore vezane za ekonomiju, to je 7 poglavlja, tako da se to zna o čemu govorimo, znači vi ste isti ljudi koji guraju te stvari, o tome ću kasnije …/Upadica: Hvala/…govorit. **Reiner, Željko (HDZ)** Čini mi se da stanku traži i poštovani zastupnik …/Govornik Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, tražim stanku u ime Kluba HNS-a kako bi se konzultirali dalje oko ovo točke, naime s obzirom na maloprije izrečeno i izlaganje drugih kolega moram se dobro zamisliti kad neko spomene riječ veleizdaja, što to onda ovdje mi radimo, na koji način mi tu i koga i kako činimo tu veleizdaju jer kada pogledamo sve činjenice i argumente, sve drugo osim pametnog ulaska u ovaj sustav u kojem mi već danas itekako i debelo jesmo, bi bila veleizdaja interesa hrvatskog građanina i direktno raditi kontra interesa hrvatskih građana koji danas kupuju auto u EUR-ima, nekretnine u EUR-ima, imaju štednju u EUR-ima, kredite u EUR-ima i cijela naša valuta je pokrivena u EUR-ima, pa o čemu mi ovdje pričamo, mi htjeli mi to ili ne htjeli, nekom se to sviđalo danas il ne sviđalo, snosimo svu budućnost rizik Eurozone jer smo toliko već oslonjeni na taj EUR-o, zašto, pa još od one marke, još od Markovićeve Jugoslavije, još od rata, pobjegli smo negdje gdje je bilo sigurno i to je u našem mentalitetu, reći nešto da nije tako bilo bi ić protiv interesa naših građana, a mi nosimo sve rizike, a nemam ni jedan benefit odnosno nemamo te benefite valutnog rizika kojeg bi maknuli apriciacije, depriciacije, troškovi investicija i svega onoga što nam donosi u krajnjoj liniji snižavanje kamatne stope i onda naravno da se moramo zapitati i još jednom promisliti ko je tu veleizdajnik i na koji način jer ja zato što nisam neki onaj ovdje, najlakše bi mi bilo reći ne dam kunu svoju, to je hrvatsko, ja hrvatsko ne dam, svi vi, da ne kažem šta da radite, to nije u interesu hrvatskog naroda, to ovako možda lijepo će zvučat, zato ja još jednom molim stanku u ime Kluba HNS-a da to još jednom prodiskutiramo. Još neko traži slučajno stanku, ako ne onda dajem naravno stanku do 14,34.

Evo poštovane kolegice i kolege stanka je istekla, pa će sada u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Boris Lalovac, izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima evo danas se nastavlja rasprava koju smo negdje jučer bili počeli malo i o monetarnoj politici i o, a danas konkretnim prijedlozima Zakona o HNB-u i o kreditnim institucijama koji se donose radi približavanja krajnjem cilju, znači uvođenju EUR-a kao zakonskog sredstva plaćanja u RH, kao država članica koja je, danas se nalazi izvan Europodručja,

U tom smislu RH naime podnosi zahtjev za ulazak u Europski tečajni mehanizam 2, u okviru toga pored dužnosti pridruživanja tom mehanizmu dodatno se obveže na, za omogućavanje bliske suradnje između HNB-a s Europskom središnjom bankom. U svezi s tim nužno je pristupiti izmjenama određenih zakonskih propisa, pa tako i izmjenama Zakona o HNB-u gdje se i gdje se i omogućava uspostava, ta suradnja između Europske središnje banke sa HNB-om kao i ulazak u jedinstveni sanacijski mehanizam, te izvršiti dodatno usklađivanje odredbi koje stupaju na snagu danom uvođenja EUR-o kao službene novčane jedinice RH, tako da je tako da je dosta bilo rasprave o uvođenju EUR-a, ono što jesu činjenice i ono što je jučer govorio zapravo i guverner o euriziranosti hrvatskog bankarskog sustava što se tiče depozita, s druge strane vrlo visoke euroiziranosti jel znamo da nam 20% BDP-a čini turizam, a zapravo najvažnija valuta koju primamo kroz turizam je zapravo EUR-o, također najveći dio sredstava iz EU fondova zapravo primamo danas u EUR-ima, sve određene investicije koje osiguravaju određeni dio greenfield investicija, one su u EUR-ima, no s druge strane postoje određene, kao što je danas bilo govora i bojazni hrvatskih građana o određenoj, povećanja određenih cijena, međutim ono što je činjenica je da sve one bojazni koji zapravo i proizlaze najvećim dijelom proizlaze iz krize Europodručja koja je bila tamo negdje 2012., '13.-te do '15. gdje se brojni hrvatski građani sjećaju onih nemilih scena u Grčkoj i one trojke koja je dolazila u Grčku vezano za, za, za njihov bankarski sustav, također brojni su bili natpisi i o krizi EUR-a u Italiji i krizi EUR-a u Španjolskoj, u većim, većim područjima, onda se, ozbiljna rasprava se u europskom zapravo krugovima vodila u EUR-o, o EUR-u u više brzina, znači s višim stupnjem integracije gospodarstva i odnosno onim zemljama koji ne pristupaju Europodručju, znači da manji stupanj integracije, znači neće samo ovo područje biti jednostrano da se ulazi u EUR-o, znači ulazak u Europodručje znači još tjesniju suradnju, ekonomsku suradnju između pojedinih država članica, tako da vjerojatno će se mijenjati brojni, brojni drugi zakoni ukoliko se u konačnici i ne samo kao ekonomska odluka donese, nego prvenstveno i to je jedna i politička odluka, znači uvođenje EUR-a kao valute je, nije samo ekonomska odluka nego i politička odluka i …/Govornik se ovdje kroz ovu raspravu, danas smo ovdje čuli da li će to biti referendumi, da li će to biti nekakve odluke HS, da li će to vjerojatno biti nekakav novi zakon, uvođenju Zakona o EUR-u il nekakve druge, tako da će vjerojatno još te rasprave o ulasku u u Europodručje, Europodručje, biti. Međutim, ovi zakonski prijedlozi mijenjaju i način sastavljanja financijskih izvještaja HNB-a tako da će tako da će HNB od sad primjenjivati smjernice Europske središnje banke o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje, primjena, primjena obvezna je za europske banke Eurosustava za računovodstvene svrhe i svrhe financijskog izvještavanja, ali se također preporučuje njihova primjena u najvećoj mogućoj mjeri za nacionalne i financijske izvještaje Nacionalnih središnjih banaka. Ovim se prijedlogom zakona propisuje obveza primjene smjernica ESB-a u HNB-u od 1. siječnja 2021.g., 2021.g., te uvođenje smjernica posebno utječe na potrebu izmjene relevantnih članaka zakona koji se odnose na opće pričuve, ovdje smo čuli uvodno od ministra, čini mi se da je danas jel 50:50 uplata u proračun ili je viši danas omjer, kolko u HNB-u uplaćuju u proračun, omjer uplate HNB-a

puno odnosno nema je. Također da hrvatska, znači na ovaj dio da će se promijeniti sustav općih pričuva, kao i na uvođenje određenih revalorizacijskih računa i rezervacija za rizike te propisani određenim daljnjim smjernicama. U drugom zakonu kada se govori o kreditnim institucijama, važeći Zakon o kreditnim institucijama mijenja se i dopunjuje u bitnim aktivnostima radi postizanja pravne sigurnosti u odnosu na kreditne institucije nakon nulte uspostave bliske suradnje, znači izdavanje za odobrenje za rad u kreditnoj instituciji, izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje i povećanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, te izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave kreditne institucije i člana nadzornog odbora kreditne institucije. Također tu se uvode i novine su zapravo …/Govornik se ne razumije/… određenih upravnih sankcija, upravni postupak koji će sada voditi HNB i prestat, to je određena novost u sustavu kažnjavanja, nadležnim izmjenama omogućit nalaganje mjera koje će biti potrebno provesti kao rezultat sveobuhvatne procijene u tijeku strane ESB-a. Također ovdje je danas bilo govora i o određenim makrobonitetnim mjerama, ne znam čini mi se da i dan danas da i HNB ima podzakonske akte, rješava ovaj u svrhu kaže danas se ovdje govori da će se u svrhu radi propisivanja stabilnosti financijskog sustava, izbjegavanje smanjivanja sistemskih rizika, a to je čini mi se HNB već pristupio vezano za ove gotovinske, gotovinske nenamjenske kredite ovaj ovdje se kaže da se sad podzakonskim aktima mogu propisati mjere odnose se na odnos između dozvoljenog omjera vrijednosti instrumenata u suradnji i odobrenog iznosa kredita. Odnos znači kolaterala i onoga što možete dobiti kredit, najveći. Znači dozvoljeni omjer između kredita, ovdje kažu u zakonu dohotka, na raspravi u saboru smo rekli da vidjet ćemo da li će tu biti dohodak ili će biti ukupni primici, to je ono što smo rekli da se još i kroz ovaj određeno pitanje jel je dohodak jedna kategorija, a u Hrvatskoj su primici zapravo puno šira kategorija od dohotka koju ostvaruje korisnik kredita. Zatim odnos između omjera odnosa iznosa otplate obroka rate kredita i dohotka koju ostvaruje korisnik kredita. Znači, bitno je građanima, znači ovdje se sada zakonskim, podzkonskim aktima, čini mi se da je i dan danas isto podzakonskim aktima ovaj dio, HNB tu regulira ovaj vezano za njihovo poslovanje te se danas sa Hrvatske udruge banaka miče ovaj obveza izračuna NRS-a kao nacionalne referentne stope koji danas čini mi se Hrvatska udruga banaka, podatke koristi, a najviše će se to prebaciti na HNB. Te ono što je uvodno govorio ministar zapravo vezano za registar obveznika korisnika kredita kod tzv. rok i da će se omogućiti razmjena informacija nužnih za procjenu kreditne sposobnosti, a sve sukladno GDPR-u. Znači ovo si određene zakonske izmjene koje idu u drugo čitanje, koje je danas su najvećim dijelom su se bile odnosile najvećim dijelom na političku odluku o tome da li EUR-o da ili ne u Hrvatskoj. Ovdje se danas čulo na brojne činjenice činjenice da se i obračuni i nekretnina danas većinom vrše u EUR-ima, kad kupujete određeno vozilo uglavnom ga denominirate u EUR-u, vezano pa čak i nekakve vrsta plaća ljudi više komuniciraju sa euro područjem. To je jednostavno iz naše povijesti. Međutim, ovdje je jako bitno da li će biti nekakvih dodatnih i kakav će biti euro područje 2023., '24., '25. to je ono što još nitko ne zna, to je ono što, da li će biti nekakvih dodatnih zahtjeva, u kojem će se smjeru kretati euro područje, da li će to zahtijevati nekakve jače integracije gospodarstva da li će to tražiti određeni dio osim ovaj dio prebacivanja monetarne suverenosti na Europsku središnju banku kroz jedinstveno tržište kapitala, kroz jedinstvenu bankovnu uniju, mi zaboravljamo da smo i prilagodili sve ostale zakone, jel tako i Zakon o tržištu kapitala, o bankarskom poslovanju, znači cjelokupni set zakona, ne samo ova dva smo zapravo prilagodili jedinstvenom europskome tržištu kroz one brojne direktive koje smo ovdje raspravljali i usvajali, tako da je ovo samo jedan određeni dodatni dio seta tih zakona. legitimno je pitati šta će i kako će biti euro područje 2025. godine, hoće li neka nova kriza u Italiji ili Španjolskoj promijeniti cjelokupni taj jedan sustav euro područja. Znači nije više problem manjih ovih rubnih zemalja jer ove sve rubne zemlje zapravo i Grčka, Italija, Španjolska, znači sve te rubne zemlje ovaj su uzdrmale jako euro područje i to u zapravo najvećim dijelom koliko ćemo i mi biti jednog dana na nekakvim ulaznim vratima 2024. '25. godine sigurno će ovisiti o tim velikim zemljama, prvenstveno o Italiji kako će se oni nositi sa eurom, kako će se njihovo gospodarstvo nositi, kakvi su njihovi problemi u bankarskom sektoru i vrlo visokoj razini NPL-ova kako će to poslovati u Španjolskoj. Sigurno da će i ta dinamika tih velikih zemalja utjecati, utjecati i na Hrvatsku kada budemo jednog dana trebali odlučivati da li ulaziti u EUR-o ili ne. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Slijedeći, slijedeći je Klub zastupnika je onaj Živog zida i Promijenimo Hrvatsku u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, a posebno pozdravljam vas cijenjeni građani koji nas pratite, ako nas možete pratiti jer o ovim temama se ne izvještava nema prijenosa na HRT-u to je inače demokratska javna televizija u stvari tipična partijska televizija gdje oporba nema mogućnosti nastupa, a ova oporba koja se zove najveća i prava ona ustvari daleko od toga, možemo ih što se kaže prilično izjednačiti sa jedne i druge itd., ali neću o tome govoriti. Danas je tema prijedlog novog zakona izmjena Zakona o HNB-u i o kreditnim i o kreditnim institucijama pa evo to da se, umjesto da raspravljamo o bankama posebno, tu su veliki problemi, veli daj da to stavimo pod jedno i onako to da što prije završimo, nemojte čačkati vi po tome, pa ajde da pokušamo nešto napraviti u ovih nekoliko minuta. Vidite zašto nije bilo nikakvog razloga da se mijenja ovaj Zakon o narodnoj banci ona je mogla sve veze za Europskom središnjom bankom obavljati i na temelju postojećeg zakona. Međutim, dvije su stvari ovdje ključne vidite. HNB je u 2017., 2018. ostvarila gubitak ukupni od 3 milijarde 500 miliona kuna, a takav gubitak u 2 godine nije ostvario nitko, ni Agrokor kao veliki koncern, nitko. I nitko, umjesto da smo mi očekivali građani da će rukovodstvo odgovarati, biti smijenjeno, ne to rukovodstvo je dobilo mandat na još 6 godina, ali je dobilo i zadatak od ove Vlade da gura projekt EUR-o i sad što će oni, dakle ako hoćeš dobit novu poziciju za držat, moraš gurat projekt EUR-o, hvalit preko medija, to propagandna mašinerija dobro radi, to su uvijek isti ekonomisti unazad 20 godina sa nekim njihovim pomlatkom. Tu ozbiljne rasprave nema, akademske zajednice, već to se gura politički kao što se sve guralo i time u stvari nas dublje sve više guraju u živo blato ovi koji su nas do sada vodili. to je ta priča zašto se to nameće, znači zašto se mijenja Zakon o HNB-u, e sada da bi se spriječili gubitci, a inače nije zgoreg ni podsjetit da je sadašnjeg guvernera ustvari SDP izabrao. A zašto ga je HDZ zadržao, znači vidite kako oni dobro paše, kako oni dobro surađuju, imaju istu politiku pa vidite i o euru isto razmišljaju. Dakle oni bi uveli euro sutra i to za njih nije problem, a ovi koji se smatraju nekim liberalima tu njima i onako oni uopće to ne razumiju, daj sve što neko traži i to je to. to je jedan cirkus kao što vidite dragi građani ovdje i to treba sada na izborima pomest jednostavno znate, ovdje 80%, 90% ljudi nema šta tražiti jel, ali sačekat ćemo izbore. E sada o čemu se dalje radi? Dakle što je zadatak izmjene ovog Zakona o HNB-u? Spriječiti sadašnje rukovodstvo da ne napravi ponovo gubitke. A kako? Pa uvesti nove računovodstvene standarde po kojima se negativne tečajne razlike koje se pojavljuju zbog upravljanja deviznim rezervama neće više knjižiti kao do sada, to to se oduvijek radi kao gubitak, to se knjiži kao gubitak i banaka i poduzeća, e ali sada to neće vrijediti za HNB. Vidite kako ste vi, nema tu, tu vi štitite svoje i do daske, ali vama je važnije zaštititi tu instituciju i te ljude, pa makar Hrvatska propala. Evo to je to vaše domoljublje i samo važno je staviti ruku, koju, lijevu, desnu na srce i guraj dalje. E ali što dalje? Drugi razlog je također vrlo važan, zašto je ovaj zakon donesen ovdje u Sabor. vidite ja sam maloprije, nestao je ministar, žao mi je da je otišao ali ga je očito pogodilo ovo što sam mu citirao. U prijedlogu čl. 2. izmjene članka postojećeg 2 kaže se da gradnja trezora gdje se odvija trezorsko poslovanje, gotovima, ovo, ono itd., da se ima smatrati sigurnosnim pitanjem, pitanjem važnim za nacionalnu obranu. E ali ima tu dragi građani jedna kvaka, svaki projekt koji se znači gradnja novog trezora koji se gradi, on da ako se proglasi na ovaj status da ima sigurnosni znači oznaku sigurnosti nacionalne obrane, e taj projekt ne mora ići na javni natječaj po Zakonu o javnoj nabavi. Prema tome, po nekim indicijama već se traži zemljište okolo Zagreba i već se govori da će to par stotina milijuna kuna koštati, a onda ide izravna pogodba. Dalje vam ne treba objašnjavati kako se to u Hrvatskoj radi. E pa zato smo mi rijetki ovdje u Saboru koji smo došli ovdje, otvorili pitanje HNB-a, bankarskog sustava, eura, kune o tome prije nitko ovdje ne da nije, nego nije smio zucnuti. Mi smo na velika vrata to donijeli i smatramo i molim vas građani da nas još čvršće podržite da možemo očistiti i konačno Hrvatsku pokrenuti u pravom smjeru. gradnja trezora, to je prava, ova dva znači spriječiti da ovo rukovodstvo i dalje unatoč tome što je nesposobno i pravi ogromne gubitke upravljanja deviznim rezervama, e sada će ga se računovodstvenim standardima zaštititi i drugo je da se omogući izgradnja trezora, a bez javnog natječaja. A gdje je do sad bio trezor? Pa bio je gdje je bio. Pa kako to da do sad nije bio pitanje nacionalne sigurnosti obrane? E vidite na to pitanje ćemo očito odgovarati u danima i mjesecima Ajmo sada malo na neka druga pitanja vezano za ovu temu. Podsjećam još jednom da je HNB središnja banka u svakoj zemlji je jedna od stožernih institucija. I zašto? Jer u toj instituciji se stvara, proizvodi novac. A naš narod kaže, narod je pametan, da novac vrti tamo gdje svrdlo ne može. Prema tome ima jedna bugarska izreka koja kaže što se ne može kupiti novcem može se kupiti sa puno novca. Prema tome, zato je važna ta institucija. E sad ako ta institucija radi u interesu da potiče razvoj gospodarstva, blagostanje građana, to vam je kao melem, ali ako ta institucija godinama radi suprotno interesima gospodarstva, pa uništava ga nerealnim tečajem od '94. godine, pa visokim kamatama, lihvarenjem, pušta banke da lihvare građane u slučaj Franak, RBA zadruge onda vi imate instituciju koja pomaže da se isisava akumulacija, da se isisava štednja ili medicinski da kažemo da se nekom isisava krv, a krvožilni sustav napaja sve stanice organizma, ako je on ugrožen organizam propada i tako je to ovdje. Prema tome, nama ta institucija vidite ovim dodatnim izmjenama zakona kaže nije dovoljno da ova institucija bude toliko neovisna 100% kao što je bila nek bude 110% otprilike to je sadašnja namjera, ali bez ikakve odgovornosti. Znači imate potpunu neovisnost, slobodu, ali odgovornosti gospodo nema, dragi građani. Dakle, važno je govoriti o ovim temama, važno je reći kako stvari stoje. I naravno jučer vi ste vidjeli da je ovdje guverner pobjesnio, ja ga nikad nisam u ove 3, 4 godine u Saboru da je izgubio živce jer očito je vidio, svjestan je problema i gubitaka koje ima. I ne samo to, Narodna banka pod njegovim rukovodstvom u samo 3, 4 godine zadužila je Hrvatsku 3 milijarde eura u strukturi vanjskog duga hrvatskih, to piše u njihovom biltenu. A kada zadužite državu, dodatno za 3 milijardi eura onda vam kreditni rejting pada, a mogli su imati viši kreditni rejting, niže kamatne stope u inozemstvu, sve je to je to povezano. E dakle ovdje na svu sreću došli su ljudi koji znaju tumačiti stvari znanstveno, argumentirano kako je, a ne propagandno i po nalogu vašeg velikog šefa ovdje preko puta koji sjedi. Ali vi ćete se s njim i onako ubrzo obračunavati. Želim mu puno sreće. E sada, ajmo dalje. Kako izgleda da potkrijepim znači ja nisam došao u sabor da pričam pričice ili da pravim ovdje neke cirkusantske ispade, nego da mi vidimo malo kakva je kreditna politika banaka i NHB-a, kako to izgleda. Pa evo kako izgleda, vidite HNB je u, ustvari bankarski sustav je u 2019. godini odobrio ukupno 259 milijardi kuna kredita, kako je, kome je odobravao bankarski sustav, kako izgleda distribucija tih kredita. 121 milijardu su odobrili građanima, 40 milijardi državi, a poduzetnicima samo 80 milijardi. Pazite u normalnoj zemlji, obrnuto je gospodarstvo bi trebalo dobiti 120 milijardi, a građani 80, 90. Zašto? Jer tamo se stvara proizvodi. zašto se ovdje pila okrenula naopako? Pa država i stanovništvo od banaka dobivaju 69% svih kredita, pa to je jasna stvar da pilimo granu na kojoj se sjedi i da se ide u lošem smjeru. E vidite, na taj način se iscrpljuje. Znači, zašto građane se toliko kreditira? Pa ti građani kad dobivaju kredite oni uglavnom kupuju dominantnu uvoznu robu, jel tako, a kupuju uvoznu robu upravo iz onih zemalja čije banke ovdje posjeduju naše banke. Pa zašto? Pa nisu oni ludi da potiču konkurenciju hrvatskih proizvođača da konkuriraju njima. Narodna banka tim uvoznicima 24 godine čuva stabilnost deviznog tečaja kune, da nemaju valutnog rizika. Isto to radi bankama da mogu voziti kredite izvana da nemaju valutnog rizika. Ali u svemu tome urušavaju se i propadaju proizvođači, industrija koja mora, znači gdje je devizni tečaj važan, a 25 godina se vodi politika nerealnog deviznog tečaja. I vidite, to je taj problem. Znači mi ovdje govorimo o suštini čemu služi kreditna politika bankarskog sustava. Mi vidimo da je ona okrenuta rješavanju nezaposlenosti u inozemstvu, kupovini njihove robe, a Hrvatska vi se snalazite kako znate i umijete. Njihova je koncepcija bila, to je naprosto đavolji krug zatvoreni, dakle što više odobravate kredita građanima oni kupuju sve više strane robe, što više kupujemo strane robe nama se platna bilanca urušava jer imamo više deficit i povećamo vanjski dug. I to je taj đavolji krug koji vi ne samo da ne želite prekinuti, vi ga hranite, dakle vi ga potičete dakle vi koji ste sada na vlasti. Znači, poštovani građani nije mi namjera sa ovim znači znači da ulijevam dodatni strah, ne naprotiv već da vam pokažemo da mi točno znamo, mikroskopski što treba napraviti da postoje rješenja da to možemo napravit i da postoje ljudi u Hrvatskoj koji promijeniti ovu nepodnošljivu situaciju. I do čega je dovela ova politika? Vidite ovdje se Vlada hvali da smanjuje broj nezaposlenih, pa naravno jer stalno izvozi u inozemstvo, znači izvozom mladih ljudi ona smanjuje nezaposlenost time se hvali. Kaže da rastu plaće, e vidite to je jedna od većih laži. Po podacima jučer sam o tome spomenuo, ponovit ću Instituta ujedinjenih sindikata, europskih sindikata u protekli 10 godina u Hrvatskoj su realne plaće pale za 5%. U prijevodu znači da radnik danas u Hrvatskoj sa prosječnom plaćom može kupiti manje 5% onoga što je mogao kupiti prije 10 godina. A zašto je to tako? Zato što narodna banka je zamrznula devizni tečaj, ona ga vodi 25 godina fiksnim, ne mijenja ga i jedini način povećanja konkurentnosti hrvatskog izvoza jest da ljudima smanjujete plaće i to se zove interna devalvacija. Sve ovo što govorim prošla je i prolazi Grčka. Ta država se neće spasiti unutar euro zone, njoj javni dug ponovo raste, ona je najteži bolesnik EU, nije jedini. Britanija je neki dan izašla, ona nikad nije ni namjeravala uvesti EUR-o. Da se još par riječi kažem o EUR-u. To je političko pitanje, vidite. Mi uopće ekonomski nismo spremni, posebno u ovoj situaciji destabilizacije euro zone EU, izašla Britanija, u Španjolskoj politički problemi Katalonija itd., Danska Danska ne želi, a najbogatija, Švedska najbogatija ne želi. Bio sam u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj prije ljeta oni mi se samo smješkaju kad ih pitam pa vi super stojite zašto ne uvedete EURO-o, kaže slušajte pa mi se izvrsno razvijamo uz svoju valutu što je vama. Dakle, poštovane kolegice i kolege, imamo znanja, imamo struke, imamo iskustva nećemo dati da nas se dalje gura u živo blato osim ovoga pukoga govora za govornicom u saboru mi smo počeli vidite podizati kaznene prijave protiv HNB-a i to smo učinili valjda je zbog toga jučer guverner bio dodatno nervozan i ovdje ponižavao saborske zastupnike, ali dolazi naše vrijeme da kažemo dosta jer se borimo za svoju djecu, za našu domovinu i poštovani građani podržite nas u svemu tome. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnik Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, pa slušajući jučer rasprave oko izvješća o financijskom stanju u RH i slušajući danas rasprave o ova dva zakona ja si postavljam pitanje, zar jednu takvu kaotičnu državu oče EU, zapravo prihvatila je da bude njena punopravna članica, a isto tako, zar jednu takvu kaotičnu državu, sa jednim takvim kaotičnim stanjem Europska centralna banka praktički smo ušli u europski tečajni mehanizam. To je ono pitanje koje si naprosto svi mi skupa trebamo postaviti kad čujemo ovakve priče, jer tko hoće nered u vlastitoj kući, nitko. Uvijek ima problema i sad ćeš najedanput jednu zemlju koja je toliko neinteresantna kao što neki kažu ili interesantna kad im paše da kažu interesantna, sad najedanput je u silu hoćeš uvuć sebi. To govore oni koji nisu sudjelovali u mukotrpnim pregovorima koje je Hrvatska provela da bi postala članica EU. Da ja vama kolegice i kolege postavim jedno elementarno pitanje. Kakav bi situacija u Hrvatskoj bila danas da nismo članica EU, počevši na ono što se događa u našem susjedstvu? Dakle, da nismo postali članica NATO saveza i EU do ekonomske situacije. Da li bi mnogi hrvatski poduzetnici koji danas slobodno izvoze na europsko tržište mogli to raditi da Hrvatska nije članica EU? Da li bi mnogi nažalost naši građani koji nisu našli zadovoljavajući posao u RH mogli otići tražiti posao? I da li bi kolega Bulj toliko vremena proveo pričajući kolike su doznake izvana da nismo članica EU? To je nažalost sudbina svih novih članica, nažalost sudbina. Jer kad pogledate onih 10 zemalja koje su ušle daleko prije nas, nažalost i iz njih je puno, puno mladih ljudi otišlo u starije članice EU. To je nažalost sudbina. Međutim, kolegice i kolege da bi postali dio nečega onda morate prihvatiti određena pravila igre. Isto tako i Hrvatska kad je završila pregovore, kad je potpisala sporazum o završetku pregovora smo se obavezali određene stvari napraviti. Tada nikakve velike halabuke nije bilo oko određenih pitanja, a između ostaloga smo se obavezali da ćemo uvesti EUR-o. To je bilo prije skoro 8 godina. Zašto tada svi ti danas koji toliko viču, zašto tada nisu digli glas? Zašto tada nisu rekli, mi ovako, mi onako? Međutim, isto tako treba reći da nikome, ni jednoj vladi, pa ni jednom ministra financija, ni jednom guverneru centralne banke nije u interesu da kad Hrvatska zadovolji sve uvjete da uđemo u euro zonu da navrat nanos to naprave. To je naprosto činjenica. Ali kolegice i kolege ja bi vam samo postavio jedno pitanje. Da li ste vi za to da Hrvatska bude u situaciji da uđe u europsku zonu ili ste za to da imamo veliki deficit državnog proračuna, da imamo makroekonomske neravnoteže kao što su ih imali prije 4-5 godina? Gledajte vrlo duhovito, ja volim mlade duhovite ljude, ali iza duhovitost obično treba nešto stajati. Dakle, kad bi pogledali proračun RH prije ulaska u EU i nakon ulaska u EU onda bi vidjeli velike razlike, ali o tom potom. Dakle, ono što definitivno Hrvatsku čeka, ako hoćemo imati bolje makroekonomske pokazatelje nego što ih imamo danas, iako su i oni danas u odnosu na većinu europskih država dobri, mi moramo provesti reforme. Ali gledajte kolegice i kolege, danas ste imali vrlo malo prilike čuti da svi klubovi koji su govorili prije Kluba HDZ-a da su se kolege pozvale na određeni članak, da li Zakona o HNB-u ili Zakona o kreditnoj instituciji i rekli u zakonu ste predložili to, to i to, mi smatramo da to ne bi trebalo biti tako, nego da bi to trebalo biti tako, tako i tako. To je za mene konstruktivna rasprava, sve izvan toga je nekonstruktivna. Mi raspravljamo o ovome što ovdje piše i možemo promijeniti amandmanima samo ovo što je Vlada predložila izmjene. Mi ne možemo mijenjati članke ako ih Vlada nije predložila temeljem našeg Poslovnika. Ali vi danas niste čuli ovdje niti jedan prijedlog da članak taj ne bi trebao glasiti ovako ili onako. A što o ova oba dva zakona možemo reći? I jedan i drugi što mijenjaju? mijenjaju određene odnose, definiraju određene stvari koje uvjete moraju ispuniti i kako čelnici HNB-a, tako i čelnici kreditnih institucija. Kakvi su njihovi međusobni odnosi, kako tko u kojem trenutku treba reagirati, kakav je odnos HNB-a prema Europskoj centralnoj banci? Kako kreditne institucije iz RH mogu osnivati svoje podružnice u članicama EU? Do niza i financijskih izvještavanja i ovoga i onoga. I možemo razgovoriti ovdje, u zakonu se govori i definiranje i gubitka i dobitka. Možemo i o tome razgovarati. Imali ste priliku, jučer vam je guverner HNB-a govorio o toj temi. Imali ste mu priliku postaviti mu pitanje, ali kad je čovjek odgovorio činjenice onda je nastalo ono što je nastalo. kolegice i kolege ja ću samo pročitati neke stvari i odredbe koje se definiraju Zakonom o kreditnim institucijama, pa ćemo si postaviti svi pitanje da li je itko od prethodnika spomenuo tu jednu točku. Krenut dakle, definiranje ukupnog prihoda, definiranje uloge HNB-a, definiranje odnosa HNB-a i Europske središnje banke, definiranje stjecanja kvalificiranih udjela, dakle to sve govorim o Zakonu o kreditnim institucijama. Definiraju se uvjeti za članove uprave, definiraju se uvjeti za članove nadzornog odbora, definiraju se kako i pod kojim uvjetima i u kojim rokovima se trebaju izdati odobrenja za rad i za prestanak rada. Rekao sam već podružnice u zemlji članicom EU, razmjena informacija, definiraju se i primici i to je bila ono kolega Lalovac je to spomenuo, to smo imali na odboru za financije, da li primici, da li dohodak, međutim objašnjenje je Ministarstva financija da je dohodak precizniji ovoga termin i da najvjerojatnije ostati ovoga takva definicija. Razmjena informacija za potrebe i procjene kreditne sposobnosti, to su samo neke stvari koje se mijenjaju Zakonom Zakonom o kreditnim institucijama, ali koje su najvažnije promjene i da li je veliki stručnjak o tim najvažnijim promjenama govorio. Ja nisam čuo niti jednu riječ o tim najvažnijim promjenama, ovaj Zakon o kreditnim institucijama, možemo isključiti i promijeniti prijedlog Vlade, isključivo sa amandmanima na članke koji se mijenjaju i to naprosto treba biti činjenica, to zbog naših gledatelja koji ne znaju naš Poslovnik pa nekakvo tu slobodno štivo kad si netko napiše, priča o svemu i svačemu a ne o zakonu, onda ispadne tako i tako. Dakle koje su najvažnije promjene? u vezi sa bliskom suradnjom, radi postizanja pravne sigurnosti u odnosu sa kreditnim institucijama, nakon uspostave bliske suradnje, preciziraju se aktivnosti koje HNB poduzima u zajedničkim postupcima sa Europskom središnjom bankom a osobito u postupcima izdavanja odobrenja za rad kreditnoj instituciji, izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcija članova uprava kreditnih institucija, procjena plana oporavka, nalaganja mjera rane intervencije, izricanje pravnih sankcija, makrobonitetne mjere usmjerene na korisnike kredita, dakle važeći zakon se dopunjuje sa odredbama makrobonitetnim mjerama usmjerene na korisnike kredita koje HNB može propisati radi očuvanja stabilnosti financijskog sustava te izbjegavanja smanjivanja sistemskih rizika. Dakle kolegice i kolege, to je samo jedan mali dio, pročitat još nekoliko stvari a da li ste čuli da uvaženi kolega je govorio o tome? Nije. A govori da je bankarski sustav u kaotičnom stanju. Ako je taj bankarski sustav u kaotičnom stanju, onda logično da predložiš mjere s kojima ćeš vršit kontrolu i taj kaotični sustav preusmjerit u nešto drugo a to možeš samo ovim odredbama koje koje su u Zakonu o kreditnim institucijama. Dakle, HNB ovim zakonskim prijedlogom se propisuje obveza HNB-a da na temelju podataka koje kreditne institucije dostave za regulatorne potrebe, izračunava i objavljuje nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskog bankarskog sektora, navodno je potrebno zbog važnosti hrvatskog bankarskog sektora kao referentnoj kamatnoj stopi koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog djela promjenjive kamatne stope na potrošačke kredite. Razmjena informacija o obavezama klijenata zbog činjenice da je hrvatski registar obavezan po kreditima od svibnja 2018. g. obustavio razmjenu podataka za građane, predlaže se dorada odgovarajućih odredbi koje bi se omogućile razmjena informacija nužnih za procjenu kreditne sposobnosti klijenata i za potrebe upravljanja kreditnim rizikom. Izuzeća od obveza čuvanja bankovne tajne, prilagođava se zahtjev opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u djelu davanja privole da se određeni povjerljivi podaci mogu priopćiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi i to ako su povjerljivi podaci o klijentu priopćavaju izravnoj drugoj kreditnoj instituciji ili financijskoj instituciji ili se priopćavaju pravnoj osobi koja prikuplja i razmjenjuje podatke o kreditnoj sposobnosti između kreditnih i financijskih institucija su potrebne za procjenu kreditnih sposobnosti klijenata ili upravljanje kreditnim rizikom. Dakle kolegice i kolege, ovim zakonom je predlagatelj pokušao ispraviti ono sve što možda nije dobro funkcioniralo u prošlosti. To ne kaže da u budućnosti Gospodine predsjedavajući, hoćete onaj gore klub smiriti, mi smo svi pristojno šutjeli dok su oni govorili. Dakle, kolegice i kolege, ako tvrdimo da nešto ne valja, ako tvrdimo da nešto ne funkcionira, ako neke stvari poboljšavamo i želimo učiniti boljima onda je logično da onaj tko tvrdi da nešto ne funkcionira i nešto ne radi, da to kaže da to treba promijeniti a ne se baviti čupanjem nekakvih podataka vrijeđanjem zastupnika jer gledajte, riječ je o Visokom domu, potpredsjedniku Vlade i ministru da teklič je nešto što si naprosto ne može dozvoliti nitko pa čisto elementima kućnog odgoja, da ne govorim o nečemu drugom jer mi naprosto ovdje svi moramo paziti kako se međusobno ophodimo iz poštovanja jedni prema drugima. To je elementarna stvar ali vrijeđat nekoga drugoga a ne dozvolit da tebi niko ništa ne kaže, e to je nešto što naprosto ne pije vodu. I to se jučer dogodilo. Kad je guverner iznio određene činjenice koje su bile neoborive, onda je nastala panika. Ali i jučerašnja točka dnevnog reda i današnja točka dnevnog reda je prilika da se kaže šta ko ima. Ali ponavljam po peti puta u ovoj svojoj raspravi, ja nisam čuo primjedbu niti na jednu odredbu, članak koji se mijenja. Također kolegice i kolege, jučer je bilo puno priča o Državnoj reviziji, pa Državna revizija sad može ući u HNB. Državna Državna revizija može i kontrolirat kako će se taj budući trezor graditi a iskreno, govoreći poslije se pitam i koji pametan čovjek bi išao u takvu investiciju bez natječaja, taj stvarno bi se trebao zamisliti sam nas sobom. Prema tome, definicija nečega što zakonodavno znači je dovesti u situaciju da idete u investiciju od nekoliko stotina milijuna bar bez pozivnog natječaja, ja mislim da to više govori o onima koji kažu da će to neko raditi nego o onima koji su odgovorni za društvena sredstva. Dakle, bez obzira šta ko pričao, hrvatski bankarski sektor, hrvatski bakarski sektor je iz velike gospodarske i financijske krize izišao stabilan, nijedna hrvatska banka nije posrnula, hrvatska država danas ima dobre makroekonomske pokazatelje, hrvatska država danas zadovoljava praktički mastriške kriterije, udio javnog duga u BDP-u, ponavljam udio javnog duga u BDP-u se kontinuirano smanjuje i to je nešto što nas sve treba činit ponosnima. Mi trebamo biti nesretni kad se stvari odvijaju loše, sve dobre stvari, na to trebamo biti ponosni, ustvari uvijek mogu biti bolje. Isto tako, sve loše stvari treba prokomentirati ali prokomentirati sa argumentima. Klub HDZ-a podržava ova dva prijedloga zakona da idu u drugo čitanje. Hvala lijepo. Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića također je zatražio sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnik Hrvoje Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Hrvatski suverenisti su protiv uvođenja EUR-a, kratko i jasno i reću u svoje osobno ime kao što sam i bio protiv ulaska u EU, glasovao samo protiv ulaska u EU, kao što je glasovalo i 1/3 stanovništva RH, 1/3 građana RH na tom referendumu glasovala protiv ulaska u EU i to je ono što je istina i od toga ne bježimo. Međutim, kad govorimo o EUR-u evo da malo pojasnimo građanima o čemu se radi, vi ste kolega Šuker počeli govoriti i danas mi je i ministar Marić objašnjavao da smo u klopci kada smo, kada su građani, prije koliko će sad već biti godina, glasovali za ulazak u EU, da su zapravo sa pristupanjem EU da smo se obvezali uvesti EUR-o i jedina država koja se nije obvezala uvesti EUR-o je Danska, ako se ne varam prema onome što mi je danas ministar rekao, sve ostale su se obvezale, pa tako i RH. Međutim, ima jedna mala razlika, postoji jedno pismo koje se, koje glasi želimo da uđemo u tečajni mehanizam ERM2 i mnoga nisu poslali, mnogi nisu, znate sve koje zemlje da ne nabrajam, ali npr. Hrvati jesu, jesu Bugari, mi želimo ući u europsku Eurozonu. Kad smo ga poslali, e sada kroz jedno očekuje ministar pola godine otprilike plus koji ili iz Središnje europske banke će lijepo procijeniti jesmo li mi zadovoljili kriterije i reći će okej vi ste za ulazak u EU spremni, pardon u Eurozonu spremni ili niste spremni, znači to možda do Nove Godine će doći to pisamce odnosno odgovor i oni će vjerojatno reći okej možete uvesti EUR-o i evo vam 2.g., evo malo edukacije, onda prolaze 2.g. kroz koje se testira, gleda stanje u hrvatskim financijama gdje se dobro kontroliraju sve hrvatske banke, ove važnije hrvatske banke, njih 6-7 su već zapravo, njihovi predstavnici su već gore u središnjoj banci na, na nekakvim opservacijama i onda otprilike za 2,5.g. RH uvodi EUR-po inerciji. I sad ono ključno pitanje možemo li još to napraviti u ovom trenutku, pa uvijek se može, jesmo li mi suverena država, ja vjerujem da jesmo, ja vjerujem da ovaj dom može odlučiti o, o sudbini svog naroda i svoje države i da ovaj dom može o svemu reći svoju zadnju, po svakom pitanju koje se tiče hrvatskog naroda i hrvatske države, jel tako, ja mislim da bi mogli. Što se može napraviti? Može li se tražiti preispitivanje ugovora sa EU? Može li? Pa može, naravno da može, zašto ne bi moglo, pa ugovori su ti koji se mijenjaju, ugovori se poništavaju, ratificiraju, deratificiraju, potpisuju, paraju, iz suradnje se izlazi i ulazi, pa ja sam za to. Da se razumijemo, ja se osjećam također Europljaninom, jednim, znači dijelom jednog kršćanskog kontinenta, a i EU što ja uvijek naglašavam, nemojte zaboraviti, osmislili su veliki kršćanski aktivisti i političari, Adenauer, Schuman, Alcide De Gasperi, i zamislili su Europu kao zajednicu suverenih država, kršćanskih država, danas se Europa odmaknula od toga i danas postaje jedna nadtvorevina za koju zapravo nitko i onaj tko je glasovao za EU nije znao da će se u ovo pretvoriti. Ima li EU neke benefite? Ima definitivno, neke stvari su se dobre dogodile, ima tu nešto i vezano i za Europske fondove što nije loše i mogućnost putovanja bez putovnice nije loša. Ima li loših stvari? Sad je to ono što vi nećete nikad izgovoriti, ima, meni je krivo što smo mi kod njih došli isključivo kao tržište jer mi nemamo razvijenu proizvodnju, pa isključivo kupujemo njihove proizvode, a nema carine. Krivo mi je što naši ljudi masovno odlaze vani, a nismo obeštećeni za to i krivo mi je što u čitavom periodu otkad smo članice EU smo puno manje novaca povukli nego što smo platili članarine i to je istina i to je loše. I onda se u svemu mora napravit jedna Cost-Benefit analiza, jedna studija isplativosti i zašto mi u ovom domu, a to je ono ključno, kolega Šuker zašto mi u ovom domu ne bismo na jedan lijepi način razgovarali o tome što nama EU donosi, a što nam odnosi, što nam je članstvo donijelo, što odnijelo, argumentirana rasprava, plus i minus i vi ste financijaš i onda s papirom i olovkom lijepo staviti ovo je plus financijski, ovo je plus još jedan, ovo je minus, ovo je minus, pa da podvučemo crtu i nemojmo zaboraviti da je netko prije 2, 3, 4.g. rekao da će se dogoditi brexit, pa ljudi bi se smijali, a dogodio se i Velika Britanija izlazi iz EU, a vrijeme će pokazati hoće li im biti bolje ili lošije, vrijeme će pokazati. Ja mislim da će oni i ekonomski i na drugi način ipak prosperirati, e sad je već mantra svih onih eurofila koji ne promišljaju kritički EU, šta oni kažu, e europska, drugačije je Velika Britanija, EU može bez nas, super, dakle onda nas ne bi lomili tako kao što lome Veliku Britaniju, ali ja ću sad ovdje opet izgovoriti onu stvar koja je jako bitna, ja sam samo za razgovor i analizu, da svi mi zajedno ovdje u ovom domu i na široj razini imamo jednu kritičku javnu raspravu o benefitima i manama našeg boravka, našeg znači članstva u EU. Jel to problem? Zašto bi to bio problem? Ja ne vidim zašto bi to bio problem. Međutim, o tome se ne razgovara. Kao što je i Vlada napravila poslala to pisamce, a da se nije konzultirala s nama ovdje, da nikoga nije pitala pa da malo vidimo iskustva zemalja koje su uvele euro što je plus, što minus. I sada, ja nisam financijaš međutim čujem da će to i ministar tvrdi i potvrđuje, skočit će nam cijene u maloprodaji i to znamo svi, to je već stvar koja je uredu. Ok nešto će biti većeg reda kod uvoza-izvoza, ok, to je benefit, ali znači vlastita valuta, vlastiti monetarni sustav je odraz suverenosti kao što je i vojska, kao što je predsjednik, kao što je i predsjednik Sabora i dopredsjednik Sabora i vlastiti Parlament odnosno Sabor, to su odlike suverene neke države i valuta i to je jako bitno. I u ovom trenutku kada se mi odreknemo valute mi smo manje suvereni. E sada će neko reći baš nas briga što nismo suvereni ako bolje živimo. E nije istina. Sada ja mislim da se sve stvari ne mogu kupiti novcem, ja mislim da neke stvari poput suverenosti, poput pripadnosti nekoj državi, narodu da vrijede nešto više nego što novac može ponuditi. To će neki razumjeti, neki to razumjeti neće. I na kraju, bi li Ujedinjeno Kraljevstvo moglo izaći iz EU da je bilo u eurozoni? Odgovor je jasan, ne bi. Ne bi moglo. Znači taj euro je takav kohezivni element da on jednostavno onemogućuje svaku daljnju raspravu o eventualnom izlasku iz EU, a ja to ne želim, ja ne želim. Ja želim kritički razgovarati o EU i da je ovaj Dom, da ovaj narod kad god mu to padne na pamet kroz referendum ili neki drugi institut kaže, ok, smatramo da će nam biti bolje u toj zajednici, samostalno, na ovaj ili onaj način. Ne želim da nam iko stavi okove, bilo koje okove u ovom slučaju euro okove. Dakle ne euru, ne euro okovima, ja sam za kritičku raspravu i naravno za suverenu Hrvatsku. Klub zastupnika Nezavisne liste mladih također se javio za sudjelovanje u raspravi i u njihovo ime govorit će zastupnik Marin Škibola. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo danas imamo ponovo priliku govoriti o ulasku Hrvatske u eurozonu, jučer smo se također mogli dotaknuti te teme. Vidjeli smo zapravo argumentacije guvernera po tom pitanju i nikakve konkretne rasprave u javnom prostoru nije bilo po pitanju uvođenja eura. Kada je Hrvatska ulazila u EU onda je onda je postojao konsenzus svih parlamentarnih političkih opcija, mi samo danas iz ovih izlaganja u Hrvatskom saboru vidimo zapravo koliko klubova zastupnika je protiv trenutnog uvođenja eura. Znači ima tu različitih stavova, neki su apsolutno protiv uvođenja eura, neki smatraju da jednostavno nije došao trenutak za uvođenje eura. Međutim, ono što me zabrinjavanja, zabrinjava me što Vlada RH ne želi čuti parlamentarne opcije koje imaju kritički osvrt i koji smatraju da bi trebalo ipak pričekati sa tim procesom jer vidimo što se događa u EU. Znači u EU se događaju određene promjene, Velika Britanija je prija par dana izašla i mudro je, mudro je pričekati kako će se situacija odvijati u ekonomskom kontekstu i u kontekstu same monetarne unije. Ako mi srljamo u monetarnu uniju i uopće nas ne interesiraju nikakvi vanjski faktori koji utječu direktno na na stanje u eurozoni, onda se postavlja pitanje, da li mi racionalno idemo u neku odluku ili idemo isključivo kroz jednu političku agendu koja je davno prije zamišljena, koja nema nikakvu alternativu i izvršavaju se diktati Bruxellesa, a nema neke suverene politike Vlade RH. Druge države Druge države na takav način ne pristupaju ovoj problematici. Mi znamo da ima još dosta država članica EU koje nisu uopće prihvatile ulazak u taj RM2 tečajni mehanizam, znači oni jednostavno čekaju, imamo tu i Češku, imamo tu i Poljsku, Mađarsku, Švedsku, ali svakako treba napomenuti da pojedine države članice EU nisu nisu se uopće obvezale prilikom pristupnih ugovora u EU da moraju samim time implicitno i prihvatiti euro. Znači Danska u ovom slučaju, a Velika Britanija isto je također imala tu mogućnost znači options out, oni se prilikom pretpristupnih pregovora obvezali na preuzimanje eura. I mene zanima iz kojeg razloga Hrvatska ne bi bila taj pozitivni primjer određenih suverenih i određenih mudrih politika? Iz kojeg razloga su uvijek druge države te koje mi moramo navoditi kao pozitivan primjer određenih suverenih politika? To je ono pitanje koje se postavlja. Guverner narodne banke ne želi uopće govoriti o negativnostima ulaska u euro zonu, on ne želi reći da se tim činom gubi bila kakva, bilo kakva mogućnost suverene monetarne politike. Što to znači? To znači da se gubi mogućnost da HNB kao voditelj na kao voditelj na neki način monetarne politike, aktivno provodi monetarnu politiku u kontekstu poboljšanja gospodarskog stanja u državi i društvu. takav instrument se gubi, takav instrument se gubi i to je jedna velika šteta. Druga negativna anomalija, tj. druga negativna pojavnost jest također i tzv. asimetrični šokovi. Što znače asimetrični šokovi? Znači, imamo monetarnu uniju i svaka država članica unutar te monetarne unije ima određeno svoje gospodarstvo, ima određenu konkurenciju tog svog gospodarstva i ima određeno ekonomsko stanje u nekom momentu. I u nekim gospodarstvima je potrebno provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku, to je najviše u gospodarstvima gdje vlada recesija, gdje bi se trebala stimulirati ovaj malo viša ponuda novca da bi se to potaklo jel da investicije i da budu niže kamatne stope kako bi se moglo izaći iz recesije, a u nekim državama gdje je veća inflacija, u nekim državama gdje je veći prosperitet, e tamo se može provoditi umjereno i restriktivna monetarna politika. Ali ako jedna država ima tu potrebu provodit ekspanzivnu, a druga država restriktivnu monetarnu politiku, a Europska središnja banka može provoditi samo jednu unificiranu monetarnu politiku onda je to problem jer ta država kojoj je potrebna druga vrsta monetarne politike ona će biti zakinuta. Ja bih htio navesti ovdje primjere određenih drugih država članica EU kako je bilo pitanje cijena nakon što su prihvatili EUR-o. Pa je njemački ministar financija Hans Eichel priznao u svibnju 2002. godine kako je uvođenje EUR- dovelo do porasta cijena te da je teret tranzicije na novu valutu prebačen na potrošače. Ono što je Eichel tada potvrdio je činjenica da je tranzicija više koštala potrošače nego što su vlasti očekivale te kako su cijene najviše porasle u sektorima prehrane i uslužne industrije. I onda se ovdje navode podaci da je u Njemačkoj cijena povrća porasla za 18,3%, cijene restorana za 3,9%, a neki proizvodi recimo televizori ili pak parking za automobile porasli su čak dvostruko. možemo navesti primjer Latvije koja je prešla na EUR-o 1.1.2014. godine kaže da su cijene počele rasti već i nekoliko mjeseci prije prelaska na na EUR-o odnosno prije 1. siječnja, a i nastavile su rasti nekoliko mjeseci nakon. I ovdje piše da trgovci neće naglo dići na sam dan prelaska na EUR-o zato što bi to moglo rezultirati određenim protestima i socijalnim nemirima, već se ta tranzicija provodi postepeno kroz 6 mjeseci ili više. Znači, mogli ste razgovarati npr. sa našim susjedima Slovencima kakvo je bilo stanje u Sloveniji kada se implementirao EUR-o i kako se to odrazilo na standard građana tamo, možete razgovarati sa Talijanima, svi će vam podijeliti to iskustvo, jedno negativno iskustvo. I mi možemo vidjeti danas da u tim državama raste jedna negativna klima spram EUR-a. Znači svi bi se rado vratili na svoje vlastite valute. I to su istraživanja, to su fakti. Znači imate službena istraživanja Eurobarometra, službenog glasila EU, Eurobarometar kaže da je u Hrvatskoj preko 55% građana trenutno protiv uvođenja EUR-a. I onda se postavlja pitanje ako je preko 55% građana protiv uvođenja EUR-a, a Vladu to uopće ne interesira, Vladu ne interesira to što ne postoji konsenzus u Hrvatskom saboru, postavlja se pitanje kakvi su interesi da se tako brzo uvede EUR-o, jer što mi imamo od toga da na silu uvodimo EUR-o, a pogotovo kada nismo proveli neke ključne strukturne reforme koje bi trebali provesti i pogotovo kada znamo da naše gospodarstvo trenutno nije u takvom stanju da jednostavno apsorbira šok koji bi nastao u momentu kada bi se uveo EUR-o. Znači, cijene bi rasle sigurno, znači to su egzaktni, empirijski podaci što se dogodilo u drugim državama, samo je pitanje da li naše gospodarstvo može izdržati taj rast cijena ili ne može. Ja osobno smatram da trenutno hrvatsko gospodarstvo to ne može izdržati i to možemo vidjeti prema tome koliko mladih ljudi napušta državu, možemo vidjeti prema velikom ljudi koji su i blokirani i ono što je već nama poznato da ne ponavljamo uvijek isto. Što se tiče situacije u Italiji, u Italiji npr. kada su prihvatili EUR-o, e onda prvo vrijeme kako bi cijene ajmo reći ostale iste onda su uz EUR-o imali i lire, pa se onda ljudi su mogli usporediti onda bi vidjeli cijene nisu rasle. Međutim, kada su makli, automatski posljedično nakon toga trgovci su naglo dizali cijene. Znači nešto što bi koštalo npr. 500 lira, sada bi bilo 50 centi i ljudi percepcijski, psihološki ne bi jednostavno jednostavno ne bi shvatili da se radilo o porastu, ali porast bi bio značajan. Tako da su isto je rastao npr. za duplo su rasle neke elementarne namirnice kao što je kruh, mlijeko itd. Ono što treba također reći jest da postoji ta euro skupina ili euro grupa kada uđe se u euro zonu i ta euro skupina to je neformalna skupina koja se sastoji ona od ministara financija članica euro zone. Međutim, ta euro skupina nije institucionalizirana da tako kažem, znači ona nema uopće neki poslovnik prema kojem se radi, ona je još na razini neformalne skupine, ti sastanci se održavaju jednom mjesečno i čitao sam bio izvještaj gdje je Varoufakis bivši grčki ministar financija on je pričao o svom vlastitom iskustvu kad je sudjelovao na tim sastancima, ona je on čak rekao da su mu čak tamo i oduzeli pravo govora i da on uopće neko vrijeme nije smio govorit na tim sastancima i zapravo pitao je kojim je to poslovnikom određeno da on ne može govoriti, ali oni nisu imali nikakav poslovnik jer ta sama skupina nije formalizirana. Zašto bi mi trebali isto također pričekati sa uvođenjem EUR-a? Postoje tendencije da i neke veće države članice žele npr. uvesti i tog jedinstvenog ministra financija, pa onda želi se ići, neki žele ići u dublje integracije, neki žele manje integracije, znači bi trebali pričekati bar još 10 godina da vidimo kako će se ta situacija cjelokupna se euro zonom odvijati i onda donijeti odluku. I upravo je to rekao premijer Poljske, on je rekao pozitivne stvari. On kaže držimo palčeve da euro zona preživi, da prevlada svoje neminovne probleme, dakako usklađivanje se ne odvija onako kako su autori zamislili, mi želimo da euro zona bude snažna i tak onda za koju godinu vidjet ćemo kako se snalazi. Znači, evo to je jedna odgovornija politika nego ova što je naša, jedna mudrija politika nego ova što je naša i ono što treba znati, treba znati da u ERM II tečajnom mehanizmu, gospodin Šuker je rekao da mi zadovoljavamo sve konvergencijske kriterije, međutim on nije tada rekao da mi ne zadovoljavamo konvergencijski kriterij 60%, 60% javnoga duga u odnosu na BDP. Znači, to niste rekli, vi ste rekli da se smanjuje i to je u redu, to ste točni, smanjuje se, međutim ne zadovoljavamo taj konvergencijski Maastrichti kriterij, njega još ne zadovoljavamo. Tako da to ste zaboravili napomenuti i treba reći da određene države članice države koje su pristupile tom ERM II tečajnom mehanizmu, najmanje su u tečajnom mehanizmu treba biti 2 godine, ali neke države poput Latvije i Litve bile su čak 10-tak godina u ERM II tečajnom mehanizmu jer nisu dovoljno dobro zadovoljavale te kriterije. Moja poruka Vladi RH jest da se ne ide prisilno na uvođenje EUR-a bez da se pita hrvatske građane i hrvatski narod i bez da se ostvari jedan široki politički konsenzus u ovom saboru kao što je to bilo po pitanju ulaske Hrvatske u EU. Hvala. Klub zastupnika HNS-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnica Božica Makar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolege Ministarstva financija, kolegice i kolege, nesporno je da je u RH proveden referendum na kojem su se građani izjasnili da ulaze u EU. Na temelju Na temelju toga sklopljen je i ugovor o pristupanju RH i samim tim RH se obavezala uvesti EUR-o kao službenu valutu kad se za to ispune uvjeti.

svim zemljama članicama euro područja i institucijama EU, uputila pismo namjere o ulasku u europski tečajni mehanizam, a isto tako i plan radnji koji treba odraditi do svibnja 2020. Moram napomenuti da nigdje nije određeni datum kad mi ulazimo i kad U najidealnijim uvjetima to bi se moglo dogoditi tek 1.1.2023., međutim opet napominjem mi odlučujemo kad će to biti. Ja mislim da ovih 55% koliko je prema izjavama kolege, prema podacima protiv ulaska Hrvatske u euro zonu euro zonu zapravo još i malo kakva se sve propaganda radi protiv EUR-a i ulaska Hrvatske u euro zonu. Stvarno se građani plaše svime i svačime. Tu smo danas čuli podatak da mi više uplaćujemo u, za članstvo u EU fondovima nego što smo povukli. Pa da li netko od nas tu koji sjedimo stvarno ne može provjeriti tu informaciju nego iz dana u dan mora govoriti ovdje dezinformacije? Pa nas slušaju građani i od nas ipak očekujemo da damo točne informacije. Bar bi tako trebalo biti da nam nakon toga i vjeruju, da stojimo iza naših izgovorenih riječi. Međutim, tu čujemo stvarno sve i svašta. Borimo se uporno protiv tog EUR-a, a svjesni smo koliko smo euroizirana država i da zapravo naša štednja je u EUR-ima, naši krediti su u EUR-ima, kada kupujemo nešto veće opet se izražavamo u EUR-ima, a kad govorimo o našim gospodarstvenicima dolazim iz dijela gdje je stvarno izvoz značajna grana. Nakon ulaska Hrvatske u EU taj izvoz je značajno porastao i dajte pitajte, jednoga mi nađite koji veli kako mu je sad daleko lošije poslovanje nego mu je bilo ranije. Normalno da ugovara cijene u EUR-ima, fakturu ispostavlja u EUR-ima, nakon toga kad mu se plati u EUR-ima on mora prodati, pretvoriti u kune, platiti banki naknadu, plaću isplaćuje u kunama, dakle mora sve svoje obaveze servisirati u kunama, a dobije u EUR-ima. Kod samog tog dijela već su značajne, značajni Govorimo o tečaju, govorimo o značajnom povećanju cijena maloprodaje, jednostavno ja ne vidim razloga da se to dogodi jer zna se kako će se određivati tečaj, da se to radi temeljem prosjeka koji se određuje, dogovara, utvrđuje. Ne smije biti ni gubitnika, ni dobitnika. Cijene možemo odrediti koliko će dugo biti izražene u kunama, koliko i EUR-ima da budu paralelno i da se može to pratiti. Ja stvarno ne znam koji bi razlog morao biti da netko duplo poveća cijenu samo zbog toga jer će sad biti izražena u EUR-ima. Mislim stvarno ne stoji to, a mi s ove govornice uporno plašimo naše ljude s takvim stvarima. Nismo govorili posebno o tome što sad se mijenja ovim zakonom, što se regulira jer zapravo većina ovih rasprava se svodi na ove dvije stvari. To nije dobro, netko drugi će nama odlučivati i mi smo protiv EUR-a. Slažem se onim dijelom i svim onim kolegama koji su rekli da treba raspravljati o tome, da treba iznijeti argumente i svakako da treba naše građane upoznati sa svim dobrim i onim eventualnim rizicima što to nosi, ali ne na ovaj način. Neću više o ovom djelu, nego samo ću još se samo osvrnuti na ovaj zakon koji imamo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama i to istaknuti onaj dio što smatram da je dobro, čini mi se da je i kolega Šuker to izdvojio, da se propisuje obveza HNB da na temelju podataka koje i kreditne institucije dostavljaju za regulatorne potrebe preuzme izračun i objavu NRS-a od Hrvatske udruge banaka. Hrvatska udruga banaka izračunava i objavljuje RNS koristeći kao osnovu podatke koje HNB objavljuje o troškovima financiranja kreditnih institucija u RH te da HNB izračunava NRS počevši od za prvo tromjesečje već 2020. i po prvi puta objavljuje na svojim internetskim stranicama u svibnju 2020. sukladno utvrđenom kalendaru objave. evo, samo za kraj, još vas jednom molim kolegice i kolege, razgovor svakako da, informacije da, ali molim vas iz ove govornice i iz klupa molim vas stvarno kao kolege dajmo građanima prave informacije, a ne dezinformacije. Klub HNS-a će podržati ovaj zakon. Hvala. Klub zastupnika HSU-a, SNAGE, nezavisnih zastupnika i Nove politike također zatražio sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnik Aleksić i zastupnik Žagar. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, ja ću imati niz prijedloga i na Zakon o kreditnim institucija i na Zakon o HNB-u na izmjene i dopune. Budući da se radi o prvom čitanju, da se ne radi o amandmanima ti prijedlozi mogu izlaziti izvan kruga onih članaka koji se spominju u izmjenama pa ću u skladu s time predložiti konkretne promjene koje se prije svega tiču faktoring agencija koje ja nazivam lešinarskim agencijama, koje nisu dovoljno nadzirane u RH i s druge strane koje se tiču pravorijeka presude u slučaju Franak gdje ću nastojati da se propišu određene obveze HNB-u, ali i bankama da postupe u skladu s tom presudom u onome dijelu u kojem je moguće zakonom intervenirati prema njima da moraju poštovati tu presudu. Što se tiče samog ulaska u euro zonu o kojem se dosta danas govori i zbog kojih se ovi zakoni između ostalog donose, ja sam potpisnik deklaracije protiv ulaska u euro zonu prije nego što se provede jedna široka javna rasprava. Upravo kolegica Makar je govorila kako ne treba ljude plašiti euro zonom, slažem se, ali zato treba provesti široku javnu raspravu i u toj širokoj javnoj raspravi ljudima sve objasniti jednim jednostavnim jezikom, što će to za njih značiti, što će znači za dužnike s EUR-o kreditima, što će značiti za dužnike s kunskim kreditima, što će značiti u smislu cijena itd., itd., što će to značiti za guvernera Vujčića koji odlazi na plaću ne znam jel 20.000 EUR-a, spominje se takva neka cifra, jel on to zaslužio kao guverner, dobro to je manje bitno, ali eto ja mislim da nije zaslužio jer HNB nije obavljala svoj posao koji je trebala obavljati do danas. Pa glavni prijedlozi koje ću imati u tim izmjenama zakona tiču se toga da ću nastojati da HNB preuzme nadzor lešinarskih agencija u onome dijelu gdje te agencije preuzimaju dugove od hrvatskih banaka, jer ako lešinarska agencija preuzima dug od HNB-a koja se tiče kredita ili nečeg sličnog onda je red da HNB nastavi nadzirati tu agenciju kako što nadzire banku. Druga stvar nastojat ću da se pravorijek kolektivne presude poštuje, a u tom pravorijeku piše da banke ne smiju u budućnosti nakon pravomoćne presude, primjenjivati nepoštene kamatne stope i valutnu klauzulu CHF. One to u jednom djelu kredita i dalje primjenjuju, u onom djelu kredita koji nije konvertiran i u onom djelu eura kunskih kredita gdje nije ugovorena kamatna stopa na pravilan način. To se može zaustaviti, to se može spriječiti, to uopće nije problem stoga ću imati takav prijedlog, da se u tom smjeru pokrenu i institucije RH kao što je HNB ali i same kreditne institucije kako to gordo zvuči, institucije zamislite, ma nisu to institucije, to su najobičnije pravne osobe, društva koja se bave trgovinom novca. Nikakve to nisu institucije, to je tako jedan krupan pojam, banka pa institucija, zamislite, to institucija. za mene banka nije institucija, za mene je banka trgovačko društvo koje trguje novce i pritom zarađuje ogroman novac. Ja moram opet napomenuti da hrvatske banke u RH zarađuju 100% do 200% više na kamatama nego u jednoj Njemačkoj, u jednoj Švedskoj, u jednoj Danskoj itd., itd. jer kamatne stope su na vrlo niskim razinama, oko 0% za štednju građana, svi krediti, 99% potrošačkih kredita u RH plasiraju se iz depozita hrvatskih građana čija cijena je 0% i banke na tome zarađuju kamatne stope od 3% pa do 10%. Dok u Njemačkoj, Danskoj itd., itd., zaračunavaju kamatne stope od 1% pa do nekih 4, 5%. To znači da banke ovdje zarađuju 100% do 200% više na uloženom kapitalu nego u Njemačkoj, nego u Danskoj i sličnim zemljama što znači da je RH Eldorado za poslovanje hrvatskih banaka. Ministru Mariću sam replicirao, nažalost nema ga sada ovdje, replicirao sam mu upravo na način da je žalosno da HNB kao netko netko tko regulira i nadzire tržište kapitala, monetarni sustav itd., nije naložila bankama da se prestanu nezakonito ponašati na što je meni ministar Marić počeo govoriti o financijskoj pismenosti. Financijska pismenost, kakva financijska pismenost, ovdje se radi o pravnom problemu. Financijsku pismenost upravo spominju gospoda iz Hrvatske udruge banaka, konstantno govore kako mi nismo bili financijski pismeni kad smo dizali kredite. Ne radi se dame i gospodo, o financijskoj pismenosti, radi se o ugovorima koji su pravno nevažeći ugovori. Radi se o ugovorima u kojima su bitni sastojci ništetni, radi se o ugovorima o kreditu u kojima su ništetni i cijena a to je kamatna stopa i predmet kredita, a to je valutna klauzula CHF, radi se o pravnom propustu banaka, ne radi se o financijskoj pismenosti onih koji su kredite dizali. Financijska pismenost svakog pojedinca znači da on zna upravljati svojim financijama, drugo ništa nego samo to. Financijska pismenost ne znači da on mora znati pravnu regulativu kada podiže potrošački kredit. TU pravnu regulativu mora znati trgovac a to je banka. Banka kao trgovac propustila je ugovoriti kamatnu stopu na pravilan način a ugovaranje kamatne stope na pravilan način promjenjive kamatne stope znači da se ugovaraju parametri za promjenu kamatne stope. Banke nisu niti u CHF kreditima niti u euro kreditima, niti u kunskim kreditima ugovarale kamatnu kamatnu stopu koja se mijenja na pravilan način sve do zaključno 10. siječnja 2013. godine. 10. siječnja 2013. g. stupile su na snagu izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju gdje je točno decidirano određeno da se kamatna stopa koja se mijenja, mora sastoji od fiksnog djela i od promjenjivog djela koji je tržišno uvjetovan a ne uvjetovan bankarskim odlukama. I onda su banke tvrdile kako one su i prije radile po zakonu jer to nije bilo tako prije propisano. To nije istina, i prije je bilo propisano ali puno šire. Zakonom o obveznim odnosima, propisano je bilo tada a propisano je i sada da se ugovorna činidba mora ugovarati na način da bude ili određena a kada se radi o kamatnoj stopi, određena ugovorna činidba je samo fiksna kamatna stopa ili mora biti odrediva a odrediva kamatna stopa ako je promjenjiva je ona kamatna stopa koja se sastoji od parametara koji su tržišno uvjetovani a nisu uvjetovani odlukama banaka kao što su banke ugovarale kod nas kredite i HNB je upravo koja je svojim propustima dopustila da banke u RH ugovaraju kamatnu stopu koja je neodrediva, upravo HNB koja je sve do pravomoćne presude do 2014. g. držala na svojoj web stranici informaciju kako se kamatna stopa koja se mijenja odlukom banke, tako smije ugovarati. Točno tako je pisalo i to na stranicama koje se tiču zaštite potrošača. I cijelo vrijeme dok nije došlo do pravomoćne presude, meni su iz HNB-a govorili kako je to u redu, kako je to normalno, kako je to dopušteno, kako je normalno da banka svojom odlukom mijenja kamatnu stopu. Nažalost HNB, ja moram ustvrdit da HNB nije obavljala svoj posao, da je ona držala informaciju koja je laž na svojim stranicama i da je ona na taj način držala lojtrice hrvatskim bankama koje su zahvaljujući tome što je HNB njima držala lojtrice, pljačkale, pelješile, kako god hoćete to nazovite, hrvatske građane i opelješile su ih za 20 milijardi kuna u CHF kreditima i još za 5 milijardi kuna u euro i kunskim kreditima. U CHF kreditima opelješile su ih za preplaćene kamate i za preplaćeni tečaj a u euro i kunskim kreditima opelješile su ih za onaj rast kamata koje nije bio dopušten. Na sreću hrvatskih građana, Vrhovni sud RH odlučio je da nema zastare potraživanja pa će tako euro i kunski dužnici moći tužiti za svoje preplaćene kamate i moći će dobiti svoje kompletne iznose međutim ono što ja želim predložiti kroz ove zakone jest da se prekine nezakonito poslovanje banaka koje još uvijek u jednom djelu postoji. Naime, banke su tijekom 2013. g. na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju svojim samovoljnim odlukama, odredile fiksni dio kamatne stope i promjenjivi dio kamatne stope i onda su takvu takvu jednu svoju samovoljnu odluku, stavile na dopis i dopis poslale potrošačima i rekle su od toga dana primjenjuje se ovaj fiksni dio kamatne stope i promjenjivi dio kamatne stope i od toga dana to je tako u vašem kreditu. Međutim ono što su propustile banke učiniti jest da to i ugovore sa potrošačima. Naime, promjena kamatne stope odlukom banke gdje je ona npr. ugovori 4% kamatnu stopu pa je mijenjala 5, 6, 5,5, 4,5 kako joj se kad svidi, ista je stvar kao i kad banka samovoljno fiksni dio i promjenjivi dio kamatne stope a to ne ugovori sa potrošačem, a banke to tijekom 2013. g. u postojećim kreditima koji ih je bilo, šta ja znam, 300, 400 000 potrošačkih kredita koji su bili na snazi a u kojima nisu bili ugovoreni parametri, banke su samovoljno te parametre utvrdile, dopisom poslale informaciju potrošačima kako je to tako i tvrdile kako je to sve zakonito. I nakon toga, dame i gospodo, i nakon toga iz HNB-a govore kako je to u redu, kako je to zakonito, kako su banke postupile po zakonu. I na moju sreću i na sreću svih tih ljudi koji su ugovarali takve kredite, mi imamo sudski vlast. A sudska vlast je u 2018. g. utvrdila revizijom 1172/18 da takav način formiranja kamatne stope gdje banka svojom voljom odredi parametar i fiksni dio kamatne stope, nije zakonit način određivanja kamatne stope jer banke se žale u sudskim postupcima koje gube, banke gube postupke, možda manje od 1% dobivaju sudske postupke ali to će se isto promijeniti u korist potrošača ali 99% banke gube postupke i u tim postupcima one moraju vratiti svu preplaćenu kamatu i pripadajuću zateznu kamatu, u zadnje vrijeme i tečaj jer je tečaj nedavno isto pravomoćno presuđen, one gube te sporove i one u tim sporovima tvrde kako su one dužne vratiti ustvari preplaćeni kamatu samo do 2013. jer su navodno 2013. one one postupile po zakonu, definirale su parametre i sad je to u redu međutim Vrhovni sud je svojom revizijom 1172/18 decidirano, nedvojbeno i jasno rekao ne, drage moje banke, takav način određivanja kamatne stope također je nezakonit i to što vi govorite da ste postupile po zakonu, niste u pravu jer nije dovoljno definirati te parametre nego je potrebno te parametre s potrošačima ugovoriti jer to je dvostrani ugovor. U dvostranom ugovoru ne može jedna strana definirati a druga da nema na to nikakav utjecaj. E pa dakle, koliko takvih kredita sada ima u kojima su banke samovoljno definirale parametre a nisu ih ugovorile s potrošačima, ja to ne mogu znati. To bi morala znati HNB, ona je regulator. HNB bi trebala poslati upit bankama, koliko imate kredita u kojima niste ugovorile parametre. Koliko imate kredita u kojima ste parametre samovoljno definirale i poslale dopis potrošačima. I HNB bi trebala naložiti hrvatskim bankama da u svim kreditima u kojima nisu ugovorile fiksni dio i promjenjivi dio kamatne stope nego su samovoljno odredile i o tome obavijestile potrošače, u svim takvim kreditima, HNB bi trebala naložiti hrvatskim bankama da prestanu primjenjivati tako određene parametre i da u momentu vrate kamatnu stopu na početni iznos kamatne stope ukoliko je početni iznos kamatne stope manji od onoga koji se primjenjuje u ovom trenutku. Ukoliko je iznos kamatne stope manji od početnog iznosa, onda nije potrebna promjena kamatne stope jer promjenjiva kamatna stopa nije ništetna i banka smije smanjivati kamatnu stopu na niže ali ne smije ju povećati na više, to je tako sudski utvrđeno. Dakle, banke ne smiju povećavati kamatnu stopu koju nisu ugovorile na pravilan način iznad početne veličine kamatne stope. Evo to je ta stvar koju želim da se HNB-u definira zakonom da ona to mora naložiti bankama jer kao što je sudac Sesa već nekoliko puta rekao, mi smo sud, mi utvrđujemo što ne valja ali mi nemamo niti mač niti kesu. Nemamo mač da to zaustavimo, a nemamo niti kesu da vratimo ljudima novac nego to mora zaustaviti netko drugi a novac moraju vratiti banke. I tu se ja sa sucem Sesom slažem. Tu sada nastupa izvršna i zakonodavna vlast koja može svojim nekakvim zakonskim promjenama te stvari regulirati pa eto između ostalog,

Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Miro Bulj kojeg nema pa gubi pravo govora. Također javio se i Saša, zastupnik Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa ja želim se kratko se u biti nadovezat na raspravu koju smo vodili jučer, mislim da je to i danas jedna od glavnih tema a to je opet i ove izmjene koje idu, znači osim koje se tiču prilagođavanja plus poslovanja HNB-a i prema ovim, prema europskim direktivama, ove izmjene koje radimo su i priprema za uvođenje eura kao valute u Hrvatskoj i o tome vodili jučer jednu raspravu i ja želim i danas na tom tragu kratko se osvrnuti. Dakle mislim da je to tema o kojoj je dobro raspravljati, da trebamo raspravljati, da trebamo suočiti argumente, da trebamo otvarat neke činjenice i da trebamo počet u Hrvatskoj sve više i više otvarat tu temu da bi upravo riješili nejasnoće naših građana, i kako što je jutros već bilo rečeno, možda otvoriti prvo ove negativne efekte pa da razriješimo te dileme a onda krenut možda i na one benefite koje bi imali od toga. Dakle, još jednom želim reći da danas nije pitanje uopće u Hrvatskoj hoćemo li mi uvesti EUR-o ili nećemo, to smo se obvezali pristupanjem EU. Također građani kada su podržali referendum za pristupanje Hrvatske EU može se reći da su podržali i sve one pravne posljedice koje smo tada potpisali, pa je to tako i uvođenje EUR-a. A ono o čemu mi moramo razgovarati je kada je najbolji trenutak za Hrvatsku i kako što bezbolnije provesti tu, bezbolnije provesti tu tranziciju. Jer po do sada ovoga iskustava ostalih zemalja pokazuju da u pravilu svaka zemlja kad je uvela EUR-o nakon toga je osjetila određenu krizu financijsku i upala je u određene poteškoće i mi moramo gledati kako to probati izbjeći što mislim da će biti teško, ali kako najbezbolnije taj dio riješiti. Tu će recimo HNB imati jednu veliku ulogu i puno će o njihovom radu i aktivnostima ovisiti kako će cijeli taj proces tranzicije proći. Ono što trebamo vidjet je kada je za Hrvatsku najpogodniji trenutak da se u tom pravcu krene. Opet ću ponovit, zašto sam jučer rekao pa su mi kolege prigovorile da bi ja to uveo sutra, ne bi, ali zašto je važno naći što prije recimo i tečaj po koje će se obračunavati konverzija, zato da npr. se već taj tečaj onda počne i u javnosti koristiti. Npr. to su mjere da u trgovine počnu već sada iskazivati cijene i u kunama i u tom tečaju koji će biti da bi se spriječio rast cijena u budućnosti kada to stupi na snagu. To su sve mehanizmi koji se onda koriste da bi se to sve skupa olakšalo. Uglavnom, mislim da je vrijeme da o tome razgovaramo i mislim da to uopće nije pitanje i da taj dio ovoga će još više biti kako se to bude približavalo u javnosti prisutan, a da li će to biti za 3 godine što govori jučer guverner da ćemo već biti spremni već 2023. ili će biti za 5 ili 10 godina o tome trebamo razgovarati i vidjet. Ali tom problemu treba pristupit odgovorno i i probat svatko dati svoj doprinos da otvoreno i argumentirano o tome raspravljamo i da donesemo najbolje moguće odluke. Uglavnom ove izmjene zakona ja podržavam i nemam tu nekih primjedbi. Evo toliko. Hvala Zastupnik Gordan Maras javio se za riječ, budući da ga nema gubi pravo. Zastupnik Ivan Lovrinović također se prijavio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva financija, raspravljamo o prijedlozima izmjena Zakona o HNB-u i izmjenama Zakona o kreditnim institucijama, podsjećam vas da sam ispred stranke Promijenimo Hrvatsku prije otprilike 1,5 dana predložio i izmjene Zakona o HNB-u, međutim to su zdušno dvije stranke koje su vladale Hrvatskom odbile i meni je žao zbog toga, čak što više iznenadilo me što je predstavnik SDP-a izravno protiv toga glasovao, ali mi je danas drago čuti što nisu za brzo uvođenje EUR-a i da treba mirne glave raspraviti, ne srljati u to, već gledati dobre primjere Poljske, Češke, Danske, Švedske, dakle zemalja koje znaju koristiti svoju monetarnu politiku, svoju središnju banku, svoju valutu i sviđa mi se evo ovo što je rekao i sada evo novi predsjednik države Milanović, koji me iznenadio moram reći svojim stavom kad je rekao čujte ja sam za kunu, kakva je takva je naša je. Samo malo se ušutio kad je izabran valjda čeka dok znači službeno nastupi i bilo bi dobro da i on kao novi predsjednik zaista ponovi ono što je govorio jer u ovoj zemlji treba glasovi razuma, a o ovoj temi prije svega trebaju govoriti akademska zajednica i ljudi koji znači imaju što o tome reći, a ne da šegrti majstorima govore kako se kuća pravi E sada, meni je žao i kad sam došao u ovaj sabor mi smo mogli provesti jedan zakon o HNB-u, tada sam bio u MOST-u i bilo je dovoljno vremena 6-8 mjeseci, moglo je al eto MOST je prokockao povijesnu šansu, bilo je šta je bilo, znamo što je poslije što se događa i meni je osobno žao, ja sam tu zaista kao i svi hrvatski građani polagao velike nade, ali eto borimo se i nastavljamo dalje. Ja bi danas ovdje još kada je riječ o izmjenama Zakona o HNB-u ponovio, da kada je riječ o izmjenama Zakona o HNB-u dvije su stvari ovdje bitne koje naglašavam. Njima nije bitan EUR-o oni će uvesti ove političke strukture dolar, japanski jen, šta god hoće samo da su na vlasti, da iskorištavaju resurse Hrvatske, oni nisu Hrvatsku doživjeli kao domovinu, nego imovinu, privatnu državu, a sad koja će valuta biti pa to je njima tako svejedno. Kakva kuna, njima je do kune kao do lanjskog snijega razumijete. Dakle, to su ti ljudi koji jedino još pokazuju domoljublje polaganjem lijeve ili desne ruke na srce, na srce dakle u nekim obrednim situacijama kada svira himna itd., itd. Znači, oni žele sada uvesti još veću zaštiti rukovodstvo HNB-a koje je napravilo 3,5 milijarde kuna gubitka u protekle dvije godine, to je astronomski gubitak, koji su zadužili Hrvatsku, povećali vanjski dug za 3 milijarde EUR-a i sad ih se želi zaštititi, njihova nesposobnost da ne bilježe nove gubitke uvođenjem novih računovodstvenih standarda gdje se te negativne tečajne razlike neće knjižiti kao gubici, molim vas, zamislite vi to. A banke i poduzeća će morati knjižiti i dalje negativne tečajne razlike kao svoje gubitke. I dakle, što mi ovdje imamo problem vidite, opstanak EU, euro zone doveden je u pitanje zbog toga što se prebrzo širi EUR-o u zemljama koje nisu spremne i drugi razlog EU nije država ljudi moji. EUR-o je novac nepostojeće države. Od EUR-a se traži da ujedini EU odnosno da stvori državu, više o tome neću vam držati predavanje pogledajte na video prilogu koji sam snimio, znači čista akademska rasprava prije 6 mjeseci na Youtube-u upravo o EUR-u dakle da ne trošim vrijeme na to, pa koga zanima znači može doći do argumenata, povijesnog razvoja sveg itd., itd. Međutim, gledajte sad i drugi razlog zašto se forsira ove izmjene Zakona o HNB-u jest izgradnja trezora, trezorskog poslovanja gdje će se deponirat gotovina, odvozit, dovozit i vidite oni traže da se taj trezor koji će se gradit, za koji se traži zemljište koji će koštat 100-tine milijuna kuna proglasi strateškim projektom važnim za obranu i nacionalnu sigurnost, a to o Zakonu o javnoj nabavi onda će tražit da se ne mora provesti postupak javne nabave nego da se ide na izravnu pogodbu. E vidite to su dva ključna razloga zašto se forsira zakon, kakav EUR-o, kakve trice. E sada, vidjeli smo jučer da je ovdje guverner bio vrlo nervozan jer su počele se podizat kaznene prijave protiv njega, protiv rukovodstva HNB-a i doći će vrijeme znači da se te neke stvari On je vrijeđao jučer zastupnike da su neznalice, da ne razumiju o čemu se radi, osilila se financijska oligarhija u Hrvatskoj, ne samo kod nas nego i u Europi i u svijetu i zato svijet ima problema jer su se banke podigle osilile na našem novcu, pazite. Kad građani osvijeste u svojim glavama da banke nemaju svog novca nego da upravljaju našim novcem i na tome grade moć i koriste moć protiv nas, e onda će početi otpor građana, onda će građani izlazit na izbore birati nove ljude koji će dovesti, znati dovesti i bankarski sustav i HNB pod demokratski nadzor, što bi rekli u red ovaj podržavaju razvoj gospodarstva i blagostanje građana, a ne da lihvare i kamatare gospodarstvo i da ljudi zbog ogromnih dugova i zaraženih toksičnih i financijskih proizvoda moraju bježati iz svoje zemlje. Ono što guverner mora odgovoriti na pitanje što mu je postavima N1 televizija zašto se tri puta čak sastajao sa predstavnicima Knighthead fonda, to je lešinarski fond iz SAD-a koji je važan sada suvlasnik Fortenove grupe. U početku je govorio da se jednom našao, pa onda ček dva, pa onda je na kraju ispalo 3, pa čak i izvan središnje banke. Nijedan se središnji guverner, neke središnje banke ne sastaje sa takvim osobama iz investicijskih fondova posebno ne izvan službene institucije. Previše je ovdje poštovani kolegice kolegice i kolege zastupnici, poštovani građani otvorenih pitanja. Mi u HNB-u ne znamo kako stvari stoje. Tamo se od 100 funkcija koje su znači najodgovornije od izvršnih direktora, šefov odjela, direkcija nema javnih natječaja u novinama, portalima, čak nema internih javnih natječaja, nego se zapošljava izričito postavljanjem, to nema nigdje ni u vojsci više. Dakle, imamo instituciju koja je po svemu država u država, ne odgovara nikome. Ovdje kada dođu predstavnici vređaju, ponižavaju zastupnike, čak im je ovdje iz poniženja doći. Zašto? Jer su ljudi koji ovdje sjede i koji zdušno podržavaju oni su im to omogućili, a o svemu drugom možda ćemo saznati u nekom budućem vremenu. Ono što bih posebno naglasio, ponovo upozoravam sa ove govornice, zaustavite rast gotovinskih nenamjenskih kredita oni su novi mogući slučaj Franak i to još veći. Franak je bio radilo se o iznosu oko 39 milijardi kuna ovaj iznos je već dostigao 52 milijarde kuna i do ljeta će on prestići iznos stambenih kredita u Hrvatskoj. Direktno HNB kumuje ovome, znači ona je kao dala preporuku bankama, a to je u stvari signal radite što hoćete. Na taj način znate uz koje kamatne stop ljudi u pola sata daju kredite, tu ih se dobiva, oni ne znaju šta bi radili, moraju platiti stare dugove. Ti krediti brzi ili pola sata, koštaju od 7 do 8%, a u isto vrijeme depoziti oročeni na godinu dana kod tih banaka na njih plaća 0,1 do 0,2% ovo je ogromna prostor znači, Hrvatska je zemlja lihve. U tom smislu ovdje će biti veliki problemi kad nastupi recesija, gubitak radnih mjesta, nažalost dogodit će se, doći će do problema otplate, banke će imati velike gubitke, a onda će tražiti da mi porezni obveznici plaćamo njihove promašaje kroz veće poreze i sve ostalo. Neka se zna i u ime stranke, ispred stranke Promijenimo Hrvatsku tražim da se, jednostavno mi ćemo biti protiv ovog zakona i pozivam građane da konačno se dignemo, nemojmo čekati dragi građani i gledati više što se događa i onih pola sata kad su izbori dođite da zajedno promijenimo Hrvatsku jer ovo je neizdrživo. Hvala lijepo. Zastupnik Đujić zatražio je repliku. novog predsjednika Zorana Milanovića i danas ste ga spomenuli. On nije rekao da je protiv EUR-a, on je rekao da EUR-o zašto ne, ali da o tome treba razgovarati, upravo ovo što govorimo i mi u SDP-u. Dakle, da ta, pogledajte video na njegovom profilu gdje je govorio o tome. Dakle, da možemo o tome razgovarati i moramo o tome razgovarati i da se ta odluka nikako ne smije donesti preko koljena, odlukom s nekog kolegija iz nekog ministarstva, nego da o tome mora odlučivati zajednica ljudi koja brine o svojoj sudbini za slijedećih, budućnosti za svojih slijedećih 20 do 30 godina. To je rekao. Znači nije isključio tu mogućnost nego se upravo zalaže za to što mi u SDP-u stalno govorimo da o tome treba razgovarati, otvoriti sve dileme i da o tome moraju odlučiti ljudi koji, koji odlučuju o svojoj sudbini u Hrvatskoj, a ne ono uži dio na nekom kabinetu. Odgovor na repliku, ministar Ti isti ljudi pa vidite koliko godina oni vode čitavu igru i oni nas žele ubaciti u to. A štose tiče uvođenja eura, naravno tražimo raspravu ali jeste čuli što jučer guverner kaže, dođite kod nas u Narodnu banku, mi ćemo vam objasnit tamo, šta ćete vid ovdje u Saboru, mi smo glavni, dakle to je poruka. I možda je najbolje objašnjenje slijedeće, kad Hrvatska bude imala 80% prosjeka njemačke plaće 80% produktivnosti njemačkog radnika, ja ću prvi stati u red da potpišem zahtjev da se sutra uvede euro a ovo što sam rekao sad svaki čovjek razumije. U protivnom ćemo biti Grčka, Hotel California u koji možeš ući ali izać ne možeš. Hvala. Zastupnik javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi, izvolite. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Rekao sam da ću predložiti određene izmjene, sada bih nešto rekao o jednom djelu koji nisam govorio u ime kluba, govorio sam o izmjeni koja se tiče HNB-a, koja bi trebala bankama naložiti da se ponašaju u skladu sa kolektivnom presudom. Jedna druga izmjena koju ću predložiti tiče se lešinarskih agencija i prodaje dugova, cesija, gdje banke prodaju dugove po diskontnoj cijeni i onda kupac duga zarađuje na razlici. Kupac duga kupi za 20, 30% vrijednost dug i zarađuje na razlici, naplaćuje zatezne kamate, ima i često neku nekretninu pod hipotekom vezanu za taj dug pa sam danas u slobodnoj raspravi govorio o jednom takvom slučaju, o EOS Matrixu, o strukturi vlasništva EOS Matrixa, o tome kako taj EOS Matrix i druge lešinarske agencije nisu nadzirani kako treba. Oni rade što hoće ovdje. Kupe za male pare, zarade puno, zarađuju na tuđoj nevolji. Pa tako sam rekao da je OTTO grupa u Njemačkoj vlasnih EIOS grupe koja je također u Njemačkoj, EOS grupa je vlasnica EOS Matrixa, a EOS Matrix je vlasnik EOS nekretnina. A vlasnik te OTTO grupe je Michael Otto, njemački bogataš pa tako da mi imamo ustvari svojevrsnu financijsku okupaciju u RH gdje se na hrvatskim građanima zarađuje ogroman novac a RH od toga nema apsolutno nikakve koristi. Od toga imaju korist samo stranci. Umjesto oružja, koristi se oruđe a oruđe je financijsko. Pa tako sam spomenuo taj jedan primjer koji je bitan za ovu izmjenu koju će predložiti, da se takve stvari spriječe ubuduće radi boljeg nadzora, radi bolje regulacije, govorio sam o situaciji gdje je RBA banka prodala dugovanje od 3 milijuna kuna i 290 000 zateznih kamata EOS Matrixu i uz to je bila nekretnina pod hipotekom koja vrijedi prema procjeni 13 milijuna kuna. Procjena je 13 milijuna kuna. Taj dug od 3 milijuna kuna, nije dugo 3 milijuna kuna zato jer se radi o CHF kreditu, kad se tu oduzmu preplaćene kamate, preplaćeni tečaj, taj dug je možda milijun kuna, nije više ali je prodan za 3 milijuna kuna zato jer potrošač koji je u pitanju, koji je ovršenik, još nije završio sudski spor protiv banke koji je pokrenut. I što je EOS Matrix učinio nakon što je preuzeo dug? Odmah nakon nekog vremena, nakon mjesec, dva, tri, ne znam ni ja koliko, prodao je nekretninu pod hipotekom, dakle ovršio je tu nekretninu i prodao je tu nekretninu pod hipotekom sam sebi jer ima EOS nekretnine. EOS Matrix prodao je nekretninu koja vrijedi 13 milijuna kuna sam sebi za 7,5 milijuna svojoj kćeri EOS nekretninama. I sad je to u biti njegova nekretnina. Iako pravno gledano možda nije ali je zato jer je to njegova kćer. I što sad imamo? Imamo 7,5 milijuna kuna, imamo 3 milijuna duga i još 2 milijuna i 900 000 zateznih kamata. Odjednom se u tom dugu pojavljuje zatezna kamata koja je 900% veća nego ona koja je bila u vrijeme konverzije CHF kredita jer taj kredit je konvertiran. Tada je bilo 290 000 zateznih kamata a danas ima 2 milijuna i 900 000 zateznih kamata. I to je ukupni dug oko 6 milijuna kuna. A 7,5 milijuna kuna je na računu, dakle 6 milijuna kuna će pripasti EOS Matrixu a milijun i pol kuna će se dati ovršeniku jer je to višak onaj iznad duga. Ali osim toga ostaje vrijednost same te nekretnine iznad 7,5 milijuna kuna pošto ona vrijedi 13 od 5,5 milijuna kuna. To znači da će EOS nekretnina jednog dana prodati tu nekretninu pošto je to vrijedna nekretnina u Samoboru pa ako ju proda za 11 milijuna kuna, zaradit će još koliko, još 3,5 milijuna kuna će još zaraditi na tome kreditu, od 7,5 do 11 je 3,5, jel tako? Znači zaradit će sigurno još 3,5 milijuna kuna na tome. Na dugu od 3 milijuna kuna, koji je ustvari milijun kuna, na zateznim kamatama kojih u stvari ne bi trebalo biti jer su one naplaćivane na dug koji ne postoji, EOS Matrix je obrnuo, koliko, ajmo ovako, platio je recimo, taj dug je možda platio milijun i pol ako je 50% diskont, platio je milijun i pol, dobit će na nekretnini ukupno 11 milijuna kuna, od toga je 6 milijuna kuna vratio kroz taj dug koji ima ovršenik i još ima dodatnih 5 milijuna kuna zarade. Znači on je zaradio u biti 2 milijuna, do 11 je 9, zaradio je nekih 400% na tome kupljenom dugu, zamislite vi u roku od 2 g. zaraditi 400% na nečijem dugu i to samo zato je tržište neregulirano jer se dopušta lešinarskim agencijama da ovdje lešinare, da na dugovima građana zarađuju ogroman novac i da ne poštuju ustvari hrvatske zakone jer dug koji dolazi iz kredita, koji je imala banka preko sebe, koja podliježe Zakonu o potrošačkom kreditiranju, Zakonu o kreditnim institucijama, Zakonu o bankama, Zakonu o HNB-u, dakle takva jedna institucija prodaje svoj dug jednoj jednoj agenciji koja je ad hoc formirana ovdje na temelju kapitala nekog tamo Nijemca bogataša, potpuno izlazi iz nadzora HNB-a i radi što hoće i zarađuje 400% na na samo jednom takvom dugu od nekoliko milijun kuna a koliko takvih dugovanja ima manjih i većih i kakvu korist ima RH od toga. Dakle, predložit ću izmjenama zakona da se nadzor nad agencijama ukoliko se radi o prijenosu dugovanja banaka na agenciju

I druga stvar, predložit ću, to sam već i prije predlagao ali mi nije prošlo, da banka obavezno po diskontnoj istoj cijeni ponuditi dugovanje onome tko je dužan banci i sad ćete opet vi iz Vlade RH reći kako to onda postaje, kak vi to nazivate, kakav je to biznis, ne mogu se sjetiti, znat ćete vi, vi ćete meni opet na jednak način odgovorit da je to onda na neki način kockanje dugom pa će netko unaprijed smatrati da će tako moći svoj dug vratiti pa će namjerno ugovoriti veliki novac da bi kasnije mogao za mali novac to otkupiti. Ne, to tako ne funkcionira, to tako ne može bit, mora se ponudit dužniku isto po toj diskontnoj cijeni njegov dug ako on to može kupiti, platiti, neka plati neka otkupi svoj dug, ušao je u probleme zbog čega je ušao, neka riješi svoj problem, zašto bismo davali nekakvoj lešinarskoj agenciji da zarađuje ogroman novac na dugovanjima. I koja je banka bila u pitanju popularna, Raiffeisen banka u ovom slučaju o kojem sam govorio. Slavna i popularna Raiffeisen banka koja želi pritiskati sudove. Zanimljivo, zar ne? U završnom govoru u ime kluba ću govoriti u globalu o svemu onome što želim predložiti u okviru izmjena Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o HNB-u a dotle hvala vam lijepo. Zastupnik Pernar javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi, izvolite. Uvažene dame i gospodo, danas se u Hrvatskom saboru događa veleizdaja zato jer naša država monetarnu vlast odnosno vlast nad procesom stvaranja novca predaje u ruke stranih entiteta odnosno Europske središnje banke. banke. Navest ću neke od primjera, čl. 87. a novog Zakona o HNB-u kaže da HNB postupa u skladu s uputama Europske središnje banke. Znači ne s uputama hrvatske države niti nekim svojim uputama nego s direktivama iz Bruxellesa. Imamo dalje situaciju, čl. 77. kaže u skladu sa propisima EU-a, HNB izdaje i ukida odobrenje za rad kreditnim institucijama, obavlja superviziju i nadzor poslovanja kreditnih institucija, obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti i donosi podzakonske propise kojima se uređuje bankarsko poslovanje i utvrđuju standardi stabilnog i sigurnog poslovanja kreditnih institucija. I u ovom slučaju nisu relevantni hrvatski propisi nego propisi EU-a. Također što je bitno, čl. 118. mijenja se i glasi na dan uvođenja eura kao službene novčane jedinice RH, prestaju važiti slijedeće odredbe ovoga zakona i tu se nabraja čl. 1. stavak 1. podstavak 4. onda stavak 4., pa 6., 7., 9., 33. do 35., čl. 38. i 39., članak da tako ne nabrajam dalje, uglavnom malti ne 1/3 Zakona o HNB-u jednostavno nestaje. I logika stvari koja se postavlja jest kada se suočimo sa ovakvom izdajom ravnoj onoj kada je 1914. vlast nad stvaranjem američkog dolara predana tobožnjim federalnim rezervama a zapravo privatnim strukturama koje se nalaze trenutno u njihovom vlasništvu, obitelji Rotschild, istu situaciju imamo danas samo što mi ne predajemo vlast monetarno odnosno nad novcem nekoj privatnoj osobi iz Hrvatske nego ju predajemo zapravo stranoj instituciji koja od sada zapravo vlada nad našim procesom stvaranja novca. Stavljanje vlastite zemlje u ovisan položaj o drugim subjektima, stranim, to je u suštini bit veleizdaje i vjerojatno se pitate što će hrvatski narod učiniti po tom pitanju. po mome sudu, ja pretpostavljam da će opet glasat za, velika većina barem naroda za HDZ i SDP i da će zapravo podržati veleizdaju na izborima međutim sukladno tome ne treba nas onda čuditi niti sudbina tog i takvog naroda koji glasa sam protiv sebe i htio bi jednu misao šokantnu ukazati, a to je da je 1950. u Hrvatskoj bilo rođeno 95.000 djece, 1950. u doba pod navodnicima crnog komunizma, danas u doba tzv. EU demokratije koju nam HDZ i SDP zdušno guraju rođeno je samo 36.000 djece u posljednjih 100 godina nije bilo rođeno tako malo djece na ovim prostorima. Znači, ako samo taj podatak uzmete u vid shvatit ćete da će da će za recimo 70 godina biti 2,5 puta manje ljudi znači te generacije nego ih je bilo sada, nego što ih trenutno postoji. Što u prijevodu znači da će broj stanovnika naše zemlje rapidno, rapidno opadati jasno je da marionetska vlast ne čini ništa da to zaustavi. Umjesto toga marionetska vlast nudi kao rješenje jednostavno dijeljenje stanova migrantima iz zemalja 3 svijeta dok u isto to vrijeme naši vlastiti građani žive u ruševinama, plaćaju skupo podstanarstvo, ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje ali zato određeni ljudi članovi HDZ-a, imamo slučaj sad načelnicu neke općine, dobivaju povlaštene kredite da im zapravo država plaća rate kredita ili imamo slučaj šefa direktora APN-a koji je zapravo od iste institucije u kojoj je radio kupio stan opet po povlaštenoj cijeni, duplo manjoj od tržišne. I zapravo ono što se u Hrvatskoj događa jest da dolazi do jednog raslojavanja društva u kojem zapravo HDZ odnosno te pretpostavljam da bi SDP radio isto da je na vlasti jer su isto i radili kad su bili na vlasti. Vidjeli smo kako su društvo isto premrežili svojim uhljebima. Govorili su kad su dolazili na vlast sa Račanom dobar život svima, a ne samo njima, to je bila jedna od parola, na kraju SDP-ovci su dobro živjeli, ali obični ljudi ne i onda je SDP izgubio izbore. Onda je opet Milanović obećavao ljudima bolji život. Ista stvar. Ljudi su živjeli sve gore, zato je SDP izgubio i s Milanovnićem parlamentarne izbore. Međutim, naš narod ima pamćenje ko one ribice, 8 sekundi, brzo oni zaboravljaju što je Milanović bio zašto su ga manuli s mjesta gdje je bio itd. i što vam hoću reći, ta ciklička izmjena HDZ-a i SDP-a na vlasti će u konačnici dovesti do daljnjeg raspada našeg društva, do daljnje stagnacije odnosno pada rapidnog broja stanovnika. I sad da vas nasmijem malo, pričao sam jučer sa guvernerom Vujčićem i kaže on meni, kažem ja njemu guverneru pa jel vi vidite kako rapidno pada broj novorođene djece iz godine u godinu, pa ovo nije održiv sustav. Kaže on meni, Ivane ima jedna svijetla stvar u ovoj cijeloj priči. Ja ga pitam koja? Veli on, BPD per capita raste jer je capita sve manja, lova je sve manja, ljudi je sve manje. I ono što u konačnici će se dogoditi jest da će ostat s jedne strane uhljebi, a s druge strane ovi ostali ljudi, jednostavno će biti ili neće imati uvjeta da zasnuju obitelj ili će pobjeći iz zemlje kao što svake godine Hrvatska zapravo gubi grad veličine Pule. Ja ne znam jeste vi uopće ljudi iz HDZ-a i SDP-a svjesni toga, jeste li svjesni toga da je propadanje Hrvatske se sukcesivno događalo i kad ste i HDZ i SDP bili na vlasti. I još šta je bitna stvar, SDP je obećavao obračun sa HDZ-ovim kriminalom, ništa od tog obračuna se nije dogodilo, nije bila revizija pretvorbi i privatizacije. I usudio bi se samo reći politika kontinuiteta. Sjećate se tko je većinu bankarskog sustava predao u ruke stranaca. To nije učinio HDZ. To je učinila vlada Ivice Račana. I sada i Vlada HDZ-a i SDP-a zajedno se zalažu zajedno za uvođenje EUR-a i zapravo nakon što je bankarski sustav predan u ruke stranaca, sad se i financijski sustav u smislu procesa stvaranja novca odnosno monetarna vlast, sad se i to daje u ruke stranaca. Pri tome se narod uvjerava da je to u njegovom interesu. Mnogi ljudi naravno i vjeruju u tu laž i ta zabluda da ljudi misle ili čine ili smatraju nešto što zapravo oni ne smatraju nego im je netko drugi to sugerirao odnosno tuđu volju prihvaćaju kao svoju vlastitu, jedna od najopasnijih zabluda. I u konačnici ono što će sigurno se dogodit uvođenjem EUR-a to je rast cijena, to se dogodilo u svim zemljama gdje je EUR-o uveden, vrlo brzo. Znači, Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija i zapravo posljedica toga nužna je i pad kupovne moći. Međutim, opet se postavlja pitanje kakav je to mozak u glavama naših rađana da će nastavit podržavat HDZ i SDP, a ne recimo osobu koja govori protiv te globalističke organizacije odnosno protiv globalista koji se, kao što sam svojedobno rekao, kod kuće osjećaju i svugdje i nigdje. To su ljudi koji nisu vezani za svoj dom, za svoj narod, za svoju zemlju. Oni gledaju samo sebe i nažalost u tom procesu gledanja samo sebe su spremni žrtvovati sve druge ljude oko njih. Ne znam koja je budućnost hrvatskog naroda, ali svjestan toga da hrvatski narod podržava politiku HDZ-a i SDP-a ne vidim neku priliku za, da tako kažem, veselje, ne vidim neku viziju sretnije budućnosti s njima na čelu. Mogu se samo nadati da će nove generacije koje će doći osuditi vas koji ste ih upropastili na izborima. I nadam se još jednom, kak se kaže, molim Boga da narod moj otvori oči i da vidi kao ide sa ovom politikom koju podržava. Najstrašnije mi je bilo kad sam vidio u drugom krugu izbora, milion ljudi HDZ, milion ljudi SDP, ono za Kolindu i Milanovića. Jednostavno nisam mogao vjerovat da ima toliko ljudi koji su izmanipulirani od strane medija i da sudjeluju u toj prividnoj borbi između dvije stranke, a u biti je stvarna vlast negdje izvan naše zemlje. Hvala. Zastupnik Đujić zatražio je repliku. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Pernar, s obzirom da ste vi bili i član SDP-a i član HDZ-a zanima me u kojim periodima ste to bili? Da li ste u SDP-u bili dok smo mi bili na vlasti, ista stvar i sa HDZ-om ili ste bili obrnuto? I s obzirom da je i vama ipak neko vrijeme trebalo da prođete to cikličko prosvjetljenje od SDP, pa u HDZ, pa Živi zid, pa sad imate svoju stranku, nemojte se ljutiti na građane što njima isto treba određeni period. Možda će jednog dana po vašem uvjerenju to progledati. Mislim krenite od sebe, vama je isto dugo trebalo, da prođete sve te, sve Ivan (SIP)** Uvaženi kolega Đujić, nisam nikad bio član SDP-a, nikad se nisam učlanio niti u forum mladih, ako imate kojim slučajem mene u evidenciji članstva, pokažite to javno i siguran sam da ćete to lako moći pronaći. Međutim, moram vam reći zašto sam se učlanio u HDZ, to je bitan detalj, a to je situacija kad je SDP na čelu upravo sa vama odnosno sa Račanom doveo zemlju u užasno stanje, sva obećanja koje ste davali niti jedno nije bilo izvršeno, ljudima je bilo teže živjeti, a ne lakše, isto kao i nakon odnosno tijekom Milanovićevog mandata i mislio sam pod utjecajem medijske manipulacije da je Ivo Sanader neki pozitivac, da je EU dobra stvar itd. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da ti europski prijatelji Ive Sanadera, kao i on sam rade protiv naše domovine. Hvala. Dao bih vam i minutu više da mogu. Zastupnik Goran Aleksić održat će završnu riječ u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGE, nezavisnih zastupnika i Nove politike. Izvolite. **Aleksić, Ja ću ukratko sažeti što ću ja to predložiti između dva čitanja i zašto ću to predložiti u izmjenama Zakona o HNB-u i Zakona u kreditnim institucijama. Najprije moram reći zakoni se između ostalog donose zbog ulaska u euro zonu. Ja sam protiv ulaska u euro zonu prije nego što se provede široka javna rasprava o tome. Ljudi moraju o tome sve znati. Potpisnik sam jedne takve deklaracije i prema tome dok se to sve skupa ne riješi ja sam protiv ulaska u euro zonu. To je jedna stvar. Druga stvar, Druga stvar, HNB nije regulirala na temelju kolektivne sudske presude poslovanje banaka koje je i dalje nepošteno u jednom dijelu, gdje i dalje u jednom dijelu koriste nepoštene kamatne stope koje su mijenjali svojim odlukama, koje su kasnije opet samovoljno definirale pa nisu ugovorile to sa svojim klijentima. I dalje primjenjuju u dijelu kredita koji nisu konventirani nepoštenu valutnu klauzulu CHF iako u presudi piše da to ne smiju raditi. Prema tome, predložit ću da se izregulira dio Zakona o HNB-u tako da HNB mora postupiti kao regulator, kao netko tko nadzire i izvršava super reviziju, super reviziju nad bankama da im naloži da se prestanu tako ponašati i da taj nalog bude izvršen. Ne ulazim u sferu vraćanja novca, do je druga sfera. Ulazim u sferu prekida poslovanja banaka na način na koji oni posluju. To je moguće i to je ostvarivo. Isto tako Zakon o kreditnim institucijama, propisati točno što banke trebaju učiniti da bi se prestale nezakonito ponašati i onda ćemo imati dva zakona. Jedan zakon gdje regulator nalaže bankama što da rade i drugi zakon gdje piše točno što banke trebaju učiniti da se prestanu ponašati onako kao što se ponašaju. Nažalost ministar financija je pokazao potpuno neshvaćanje kolektivne presude u slučaju Franak, gdje on optužuje potrošače za financijsku nepismenost, a financijska nepismenost nema blage veze sa slučajem Franak. Blage veze s time nema. Sa slučajem Franak veze ima samo pravo, pravo i ponovo pravo. Dakle, pravo je to koje je prekršeno, poštovani ministre financija vi dolazite, sad ću vam ponoviti. Dakle, spomenuli ste da su potrošači financijski nepismeni bili kada su ugovarali te kredite koji su bili nepošteni, međutim ne radi se o financijskoj pismenosti nego se radi o pravu. Ugovori koje smo potpisivali su pravno neutemeljeni, oni imaju pravne nedostatke, nemaju financijske nedostatke, nego pravne nedostatke. Ti pravni nedostaci su utvrđeni kolektivnom presudom. Utvrđeno je točno što ne valja u tim kreditima i utvrđeno je da se banke tako više ne smiju ponašati, a banke se i dalje jednim dijelom tako ponašaju. Pa sam rekao da ću onda u zakonima, u ovim zakonima koji se predlažu predložiti određene izmjene da se to ponašanje banaka prekine. Dakle, neću predlagati nekakvo vraćanje novca, pustimo to sudovima, nego ću predložiti određene mjere da se prekine to nepošteno poslovanje banaka koje traje i dalje. Slijedeća stvar koju ću predložiti jest da se kod prodaje duga banaka lešinarskim agencijama, po diskontnoj cijeni najprije dug mora ponuditi onome tko je dužan. I konačno predložit ću i to da se agencije koje otkupljuju, u onom dijelu gdje otkupljuju dugove od banaka stave pod nadzor HNB-a jer govorio sam jer govorio sam u svojoj pojedinačnoj raspravi kako je struktura vlasništva očigledno takva da je u tijeku financijska okupacija RH. Spomenuo sam EOS Matrix koji ima vlasnik je bogati Michael Otto iz Njemačke, vlasnik Otto grupe, Otto grupa je vlasnik EOS grupe iz Njemačke, EOS grupa je vlasnica EOS Matrixa, a EOS Matrix je vlasnik EOS Nekretnina i gdje onda EOS Matrix otkupi nečiji dug koji ima nekretninu pod hipotekom i onda na tome dugu, na toj hipoteci, na toj nekretnini koju proda sam sebi EOS Nekretninama zarađuje 400 do 500% od one vrijednosti koju je platio banci. To je jedan vrlo nemoralan posao koji se mora dovesti u red, koji se može dovesti u red i zbog toga ću predložiti između dva čitanja određene izmjene kojima se sve to može koliko, toliko popraviti. Hvala. Zastupnik Ivan Lovrinović održat će završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku. kolege, poštovani ministre sa suradnicima, evo malo nas je ostalo, nema javnog prijenosa, javna televizija smatra da je promjena Zakona o Narodnoj banci, Zakona o Narodnoj banci, HNB-u i bankama, kreditnim institucijama, ona smatra da to nije važno, zašto, čitao sam malo i njihove knjige, ubrzo ćemo o tome govorit, oni su pored toga što smo im uplatimo godišnje na teret TV pristojbe milijardu 100 milijuna kuna, zadužuju se dodatno kod banaka oko 180 milijuna kuna i zato naravno ne puštaju nas iz oporbe da govorimo preko javne televizije koju mi plaćamo ali doći će ubrzo vrijeme kad ćemo to napraviti. Evo ga, slijedeća financijska kriza još će više uzdrmati projekt euro a možda ga poslati u povijest nažalost. Projekt EU-a je dobar, vizionarska ideja, kršćanska ideja, humanistička ideja da okuplja ljude, da ne ratuju, da trguju, da razmjenjuju znanje međutim, tu dobru ideju ukrali su, tko? Korporativni, znači financijska oligarhija i ona je EU umjesto unije naroda, suverenih naroda i država, pretvorila u uniju suverenog kapitala. A onda su suru dali integrativnu funkciju da od te unije stvori državu što je nemoguće. E vidite, zbog toga se drma Italija čiji je javni dug 2 tisuće 200 milijardi eura a njihov BDP je oko 1800 milijardi. Prema tome, onog trenutka kad počnu rasti kamatne stope u euro zoni, Italija će se počet žestoko tresti i vi vidite već da da raste tzv. populizam a to su ustvari samo ljudi koji se bore za interese talijanskog naroda, onih osiromašenih ali njih nazivaju populisti iako riječ populist izborno znači borca za dobro svoga naroda. E zašto će nama Italija pomoć? Pa zato kad se počne tresti Italija, onda će jednostavno projekt eura još ovdje u Hrvatskoj, stavit će se do znanja, ljudi moji, pa nemojte biti, jeste vi normalni? Pa pogledajte zemlje velike se tresu poput Italije a vi mala zemljica hoćete kad svi suzdržani, kad neće, kad čekaju, vi gurate, vi gurate iz osobnih razloga euro, iz političkih razloga samo za određenu skupinu i to hrvatskom narodu biti jasno. Ali na svu sreću, spasit će nas Italija, spasit će nas i Grčka koja je još u većim problemima međutim Italija je vidite, dolaskom ovih novih snaga političkih, oni su već pokrenuli i završili projekt paralelne valute, ponovno vraćanje lire i u određenom trenutku kad bude trebalo, oni mogu jednostavno, cijene koje postoje, izražavati u euru i u novoj valuti, valjda neka nova lira, i oni imaju spreman taj projekt. Naravno da su ovi premrli u Frankfurtu i Bruxellesu, o tome se ne priča ali znamo mi koji se time bavimo. Prema tome, budimo pametni poštovani građani, raduje me vaša zdrava logika, sve više se zadužujete u kunama, pazite, nitko to nije rekao, ja ću s ponosom reć, po prvi put je iznos svih odobrenih kredita u kunama, u ukupnom iznosu svih odobrenih kredita, prvi put je došao na 50% a do prije nekoliko godina je bio 70% u korist deviznih kredita vezanih uz valutnu klauzulu a 30% samo u kunama. Znači, već smo došli na 50-50% što smatram, sretan sam, ponosan, ako sam barem 1, 0,1% doprinio da promijenim vašu svijest, zarađujete u kunama, tražite isključivo kredite u kunama, ne dopustite da nam kunu tjeraju iz optjecaja jer oni imaju ideju da uvedu euro, to nije naša valuta, to je valuta koja nema svoju država, ne zna se tko za nju odgovara, razumijete. A kad nas za to nastupa nered u Europi, EU-u, i zato je projekt EU-a doveden u pitanje euro zone i svega ostalog. U tom smislu, dakle euro sigurno znači ako bi se uveo, sigurno rast cijena, pad plaća, pad konkurentnosti, jedina ušteda bi bila na troškovima konverzije, to su toliko zanemarive koristi da ih nije vrijedno spominjati pa prema tome, naša kuna, ja bi zaista rekao stvarno kakva je, takva je, naša je, moramo joj dati priliku ali ne sa ovim ljudima koji 20 g. već uništavaju domaću monetarnu politiku, nema ekonomske politike, prognana je kuna, to su ljudi koje moramo potisnuti sa političke scene, evo hvala. Ministar Zdravko Marić javio se u ime predlagatelja za završnu riječ, izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo, Evo samo na kraju da se zahvalim na raspravi, na replikama, na komentarima, pitanjima i svemu onom što je bilo tijekom rasprave, mislim da dobar dio rasprave je protekao u jednom konstruktivnom tonu, mislim da smo se dobar dio nas složio da na ovakvoj jednoj važnoj temi je dobro da se, dapače, ne samo dobro nego poželjno i potrebni obvezno za sve nas skupa, da se vodi jedna prava zdrava hrvatska javnost, građani budu itekako dobro upoznati. Ništa se neće dogoditi preko noći, dug je put još ispred nas na ovoj temi, ove zakonske izmjene su jedan samo mali dio ukupne ukupne problematike i temeljem iskustava koje smo imali sa pristupanjem Hrvatske EU-u, zapravo zaključak se može, ja bi rekao u dobrom djelu isti isti ili vrlo sličan donijeti a to je da što mi bolje učinimo naše pripremne radnje, što se moguće bolje pripremimo za tako važne iskorake, dublje integracije RH u EU-u, to će Hrvatska i hrvatski građani imati veće koristi i sigurno da treba o svim stvarima argumentirano razgovarati. Maloprije sam odgovarajući na jednu repliku vrlo jasno rekao da čak mislim da bi vilo potrebno i uvijek naglašavati prvo i na prvom mjestu potencijalno negativne stvari, eventualne rizike kako bismo svi itekako bili svjesni njih ali isto tako uzeti u obzir i sve pozitivne efekte, znate i sami da su HNB i Vlada RH prije već sada možemo reći i godinu i pol dana, izradile jedan dokument koji je analitički, koji je kvantitativne prirode, koji pokušava sagledati, izmjeriti upravo i troškove i koristi na neki način ih sučeliti na jednom mjestu. U svakom slučaju, treba vidjeti jako puno stvari, jako puno elemenata, mislim da i Hrvatski sabor ima tu svoju ulogu da se i kroz ove rasprave i općenito sudjelovanje u tome svemu skupa doprinese jednoj konstruktivnoj raspravi, ali u konačnici i svemu onome što želimo, a to je naravno boljitak hrvatskih građana. Zahvaljujem se naravno i svima onima koji su me prozivali za vrijeme mog odsustva, pa ću ima samo kratko reći išao sam na sjednicu Vlade RH. Hvala.

nemojte se ljuti ali molim vas da više nikad ne spominjete financijsku nepismenost ili pismenost hrvatskih građana kada su u pitanju nepošteni ugovori o kreditima koji su takvima utvrđeni kolektivnom sudskom presudom. Dakle, to nema veze sa financijskom pismenošću građana nego ima veze s pravnim nedostacima u tim ugovorima. Za te pravne nedostatke u ugovorima odgovorne su isključivo i jedino banke kao trgovci koje su se tako nepošteno ponašale što je utvrdio uostalom i Sud EU, kao vrhunska sudska instanca u EU. I molim vas da između ovih dvaju čitanja pomno proučite moje prijedloge i da ih usuglasite s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom gospodarstva jer iako se radi o zakonima iz vašeg područja vrlo je bitno i vrlo je bitno da se u to uključe Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo pravosuđa da pogledaju što ja to predlažem. Ništa revolucionarno, ali jako važno. Hvala. Odgovor na repliku, ministar Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, pa dobro to je ona situacija kad netko želi čut ili čuje ono što želi u tom datom trenutku. Ja sam odgovarajući vama na vašu repliku, uopće se nisam referirao na problematiku švicarca to je vaša tema koju stalno ovdje pokrećete, ja govorim ipak o cjelokupnom sustavu financijskom i moja odgovor je bio na temu financijske pismenosti da je potrebno u RH, poglavito među mlađom populacijom činiti sve što je moguće na dizanju te svijesti, dizanju kvalitete općenito financijske opismenjenosti hrvatskih građana. Nisam se uopće referirao na ovu temu bez obzira što mi stižu poruke vaših internih grupa koje imate, koje su protumačile te moje riječi na ne znam koji način. Nikome nisam držao, niti držim ikakve lekcije samo govorim da je odgovornost svih nas, Ministarstvo financija je jedno od integralnih institucija i mi dajemo svoj doprinos da se jednostavno financijska pismenost diže na što je moguće višu razinu. Ja mislim da su hrvatski građani i te kako jako i pametni i inteligentni i financijski opismeni, međutim i novi trendovi i općenito dinamika kojom se financijski sustav u svijetu razvija iziskuje od svih nas da naravno budemo uvijek pažljivi sa tim i naravno da se nadograđujemo svoje znanje. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. S ovim zatvaram, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.